Začenjam nadaljevanje 30. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Aleksander Reberšek, Mihael Prevc, mag. Dejan Židan od 16. ure dalje, Jure Ferjan, Franci Kepa, Samo Bevk od 16. ure dalje, Matjaž Han od 16. ure dalje, Matjaž Nemec od 16. ure dalje, mag. Meira Hot od 16. ure dalje, Jani Prednik od 16. ure dalje, enako Predrag Baković, Soniboj Knežak, dr. Franc Trček, Željko Cigler, mag. Bojana Muršič, mag. Marko Koprivc,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina treh poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim. V zvezi s predlogom zakona je skupina 11 poslank in poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Zmagu Jelinčiču Plemenitemu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Za ta zakon so začeli zbirati podpise pravzaprav delavci migranti, Slovenska nacionalna stranka pa je prevzela vse skupaj, pripravila zakon in ga vložila v obravnavo. Dejstvo je, da so javnomnenjske raziskave v Sloveniji ne tiste, ki merijo utrip med ljudmi, ampak ustvarjajo ljudsko mnenje po nalogu določenih centrov centrov moči, stricev iz ozadja, predvsem pa leve politične opcije, ki ima še vedno največ vpliva na medije oziroma ima večino medijev v svojih rokah. Potem pa prihajamo do raznih čudnih zadev, ko nekateri medijski mogotci oziroma tisti, ki opravljajo ankete, priznajo, da delajo to za denar. Naj povem, kaj se je zgodilo. Pred kratkim je bila neka ženska družba pri mizi, kjer je sodelovala tudi sekretarka določene politične grupacije, na drugi strani je bila pa tudi lastnica neke visoke in pomembne medijske hiše. In ko je ta gospa iz politične stranke vprašala: »Ali ne bi bilo mogoče, da bi mi kaj več imeli na medijskih merjenjih?«

To je tisto, kar ustvarja med ljudmi tudi nelagodje, občutek nategnjenosti. Kajti dejstvo je, da rezultati ne kažejo dejanskega stanja. Lažejo, prirejajo, in ko se na koncu usedejo s svojimi lastniki, potem šef reče: »Ja, temule vzemi, temule vzemi, tistemule daj pa gor.« In tako se dogaja ves čas. Zato je tudi predlog, da se javnomnenjskih javnomnenjskih raziskav ne bi smelo objavljati recimo pol leta pred volitvami. Na ta način bi se izognili tej goljufivi praksi, ki pa je praksa, kakor kaže, v Sloveniji. V Avstriji so nekoga zaradi tega zaprli oziroma kaznovali, pri nas seveda ne. Jasno, da ga ne bodo, če je pa vse iz istega loga. Še ena zadeva je pri vsem skupaj, česar pa ti naši vrli merilci ljudskega mnenja ne vedo. Gre za tako imenovani interval zaupanja.

In to je tisto, čemur se hočejo izogniti. Delajo po nekih metodah, ki so že zdavnaj zastarele, ki ne kažejo realnega stanja. Ampak seveda pri teh pomembno, ni pomembno, kakšno je dejansko stanje in kakšen je dejanski rezultat, ampak gre za rezultat, ki ga oni morajo oziroma hočejo prikazati, ali zaradi tega, ker so za to dobili določena finančna sredstva, pokaže z gesto/ ali tako / pokaže z gesto/, in pa kakršno komando so dobili od svojih centrov, od tistih ljudi, ki odločajo o vsem skupaj in ki hočejo slovensko politično okolje pripeljati tja, kamor oni želijo. To se pravi tja, kjer je nekoč že bilo in iz česar smo se nekoč baje že izvili. Kaže pa, da se še nismo in da nekateri še vedno to počno z velikim veseljem in z izredno velikimi finančnimi dobitki. Mislim, da se bodo te volitve vendarle izpeljale drugače, kot nekateri računajo, da bodo ljudje spregledali tudi zaradi te današnje razprave, da bodo videli, da jim lažejo, da jim predstavljajo zlagane rezultate, ki nimajo osnove. Kajti že po gostilnah se ljudje pogovarjajo: »Pa saj to ni res. Tega sploh ni nikjer, tam je pa eden, za katerega niti ne vem, kako se piše, katera stranka je, ima pa tako visoke odstotke.« To je pač delovanje, subverzivno delovanje nekaterih. V izogib temu, da bi se to nadaljevalo, smo mi vložili ta zakon. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitve stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke. Stališče bo predstavil Dušan Šiško. Lep dober dan vsem prisotnim! V Sloveniji javno mnenje meri kar nekaj agencij. Najpogosteje slišimo za Mediano, Ninamedio in Parsifal. Kar nekaj spletnih medijev izvaja lastno anketo, prav tako je tudi nekaj aplikacij s tem namenom. Če se ne motim, spletno mesto Volitve 2022 preverja celo informacijska pooblaščenka. Ponudnikov je veliko, prav tako pa prostora za manipulacijo in potvarjanje rezultatov. Že kar nekajkrat se je zgodilo, da je bil seštevek vseh rezultatov raziskave preko 120 %. Če so ljudje še dobrih 10 let nazaj popolnoma zaupali tem anketam, je bilo leta 2018 to nezaupanje že zelo načeto. Anketam je verjelo slabih 90 % ljudi. Analiza, narejena v letu 2020, je pokazala, da anketam zaupa 86 % ljudi. Zanimivo bi bilo pridobiti podatke, kako je danes s tem zaupanjem. Edina merodajna anketa so volitve, javnomnenjske raziskave pa že dolgo ne merijo mnenja ljudi, ampak ustvarjajo njihovo mnenje. Tako so leta 2011 ustvarili mit o Zoranu Jankoviću in celo napovedovali, da bomo imeli samo štiri stranke v parlamentu, na koncu jih je bilo sedem. Se spomnite leta 2014, ko so ankete ustoličile Mira Cerarja? Takrat naj bi parlamentarni prag prestopilo le pet strank, pa jih je sedem. Podobna zgodba se je potem ponovila leta 2018 z Listo Marjana Šarca. Zgolj zanimiv podatek, Slovenske nacionalne stranke leta 2018 mesec pred volitvami ankete niso niti zaznale, kaj šele napovedale vstop v parlament. Pa smo tu. Velikokrat se je zgodilo, da pri opravljanju anket Slovenske nacionalne stranke niso našteli kot možnost, da bi nas lahko anketirani volivci izbrali in nam dali glas. Kdo pa lahko takšnim anketam še verjame? Res pa je tudi, da ljudje na ulici govorijo, da ankete in mediji sestavljajo Državni zbor. Toliko o regularnostih teh anket.

Prava anketa pa bo 24. aprila, na dan volitev oziroma 3. maja, ko bodo prešteti vsi glasovi. Mislim, da se vsi strinjamo, da javnomnenjske ankete služijo le novim obrazom in agencijam, ki jih izdelujejo, definitivno pa delajo ogromno škode na političnem parketu in posledično Slovencem. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo morali najprej rešiti dilemo, ali se o tem in takem predlogu zakona sploh oglašati. Predlog je namreč tako nespodoben, da se o njegovi vsebini praktično nima smisla pogovarjati. Morda pa je vendar potrebno povedati nekaj besed o ozadjih takšnega predloga. To ni prvi poizkus koalicije pod vodstvom te stranke – četudi ga formalno vlagajo v Poslanski skupini SNS – z željo, da pred volitvami čim bolj omeji dostop ljudi do pravih in neodvisnih informacij. Državni zbor je na predlog prve Janševe vlade pred volitvami v Državni zbor leta 2008 sprejel zakon, ki je prepovedoval objavo anket en teden pred volitvami. Ustavno sodišče je za slednjo prepoved ugotovilo, da je protiustavna. Zakon je Ustavno sodišče razveljavilo, a šele vlada Alenke Bratušek je očitano protiustavnost odpravila. Od takrat naprej je objava raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju dovoljena do 24 ur pred dnem glasovanja in prepovedana do zaprtja volišč na dan glasovanja. Ustavno sodišče je prepoved objave določenih informacij z namenom, da se medijem prepreči vpliv na oblikovanje ali spreminjanje javnega mnenja, ocenilo kot nesorazmeren poseg v samo bistvo vloge in pomena medijev v naši demokratični družbi. Zlasti pred volitvami, ko gre za neposredno izraženje politične volje volivcev, je svobodno delovanje medijev še toliko bolj pomembno. Svobodne in demokratične volitve predpostavljajo, da je volivcu omogočeno, da je o vseh pomembnih vprašanjih obveščen, lahko samo vsestransko informiran volivec na dan glasovanja v resnici izrazi svojo pravo politično voljo. Za volivca je tako pomembna, celo ključna tudi informacija o stanju oziroma dinamiki javnega mnenja. Zato je pomembno, da se tudi o tem vprašanju, ki lahko odločilno vpliva na dokončno oblikovanje volje volivca, dotok informacij prekine čim kasneje. Namen tega protiustavnega predloga je torej zelo jasen in ga lahko damo v paket brutalnega poseganja v svobodo medijev, kamor spadata tudi kadrovski cunami in cenzuriranje vseh vsebin, ki tej koaliciji ne ustrezajo, v vseh medijih, v katerih ima vpliv država. Vidimo, kaj se je zgodilo najprej na Planet TV, potem na STA, zdaj pa z veliko ihto želi spremeniti še javno televizijo v strankarsko trobilo. Razlog za takšno početje pa je verjetno vsaj polovici nas v parlamentu jasen – to je strah. Strah pred porazom, ki ga bodo doživele čez dober mesec. Ta predlog jasno kaže na to, da so pripravljeni teptati vsa pravila, zakone in ustavo, da bi ta poraz omilili, a čas se pač počasi izteka. Tudi takšna dejanja obupa jim ne bodo pomagala. Po vseh drugih analizah rezultatov anket verjetno tudi ugotavljajo, da v naslednjem mandatu ne bodo več uspeli sestaviti koalicije, podobne sedanji. A slovenskih volivk in volivcev ni mogoče kar tako prevarati z nekimi banalnimi orodji in predlogi, kot smo jim priča v današnji razpravi. V tem zboru vse, kar se dogaja v Sloveniji, opazujejo že dve leti in čez dober mesec dni bodo s svojo odločitvijo pokazali, kakšno Slovenijo si želijo in v kakšni Sloveniji želijo živeti. Prepričan sem in želim si, da to ne bo Slovenija strahu, omejevanja ustavnih pravic ljudi, podrejanja javnih medijev in neodvisnih institucij, kot jo ustvarja ta koalicija. Te odločitve volivk in volivcev je sedanje oblasti strah in prav je tako. Poslanska skupina nepovezanih poslancev predlogu zakona seveda ostro nasprotuje. Hvala lepa. Hvala lepa. Anja Bah Žibert bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Kolegice in kolegi! Že v predhodnih stališčih sem slišala argumente, ki pričajo o tem, da poslanska skupina sploh ne razume ali pa ne ve, kdo je vložil predlog zakona. Predlog zakona je vložila opozicijska stranka in pri tem tudi ostaja. Res pa je, da osnovni namen Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam pravzaprav gre v pravo smer, saj odstira problematiko manipulacij in zlorab, ko gre za javnomnenjske ankete politikov in političnih strah. Brez zadržkov lahko rečem, da imamo na področju javnomnenjskih raziskav agencije, ki javno mnenje usmerjajo in ne merijo – tukaj tiči zajec. To dokazujejo tudi velika odstopanja izmerjenih rezultatov od dejanskih rezultatov volitev. Spomnila vas bom samo na en primer. Spomnite se, ko je direktorica Mediane pred volitvami govorila, da je Marjan Šarec v slovenski politiki, kar je Luka Dončić v košarki.

Zato ima država predvsem na področju javnih medijev dolžnost poskrbeti, da posredovane informacije niso enostranske in monopolizirane. Zakon o RTV je jasen in med drugim določa, da mora biti v primeru RTV spoštovano načelo resničnosti, nepristranskosti, celovitosti informacij in politične uravnoteženosti. Predlagani zakon nam tako sporoča, da bi morala biti medijska krajina vsaj za javne medije neodvisna in nepristranska. Med te vsebine vsekakor sodijo tudi objavljene javnomnenjske raziskave. Po prepričanju predlagatelja svobodno in nemoteno oblikovanje in izražanje politične volje na volitvah trenutno ni omogočeno, saj se skoraj do volitev dovoljuje objavljanje političnih javnomnenjskih raziskav, ki so velikokrat izkrivljene. Gre tudi za to, da so vzorci respondentov relativno majhni, običajno okoli 700. Gre tudi za to, da so lahko ankete zavajajoče tudi z gledišča, da se nekateri anketiranci vzdržijo odgovorov na vprašanja. Ti tako imenovani neodgovori pa lahko v rezultatih ankete bistveno spremenijo realno sliko. Lahko jo bistveno spremenijo. Ne glede na to, na kakšen način se pridobijo rezultati anket, pa ti imajo vpliv na odločitev volivcev, na njihovo podzavest. Predvsem tukaj izpostavlja predlagatelj volivce, ki so še neopredeljeni. Spoštovani, cilj predloga zakona je volivcem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko na volitvah nemoteno oblikovali in izražali svojo resnično voljo. Volivci morajo imeti to možnost brez manipulacij. Zaradi vsega navedenega bomo v Slovenski demokratski stranki zakon v prvem branju podprli. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Tina Heferle bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. **TINA Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem! V LMŠ ne pristajamo na predvolilno politiko, ki se je poslužujejo prenekatere trenutne parlamentarne stranke oziroma parlamentarne poslanske skupine, ko recimo tik pred volitvami vlagajo predloge zakonov kot po tekočem traku samo zato, da vzbujajo pozornost oziroma opozorijo naše volivke in volivce na svojo eksistenco. Tako je tudi danes pri tem predlogu zakona, ki ga je vložil predlagatelj. Stališče Poslanske skupine LMŠ do zakona, ki ga je predlagala SNS, je zelo jasno in temelji na preprostih dejstvih. Predloga zakona ne podpiramo, zato ker je milo rečeno zavajajoč in temelji na popolnoma napačnih strokovnih podlagah. Ni odveč poudariti, da se je Ustavno sodišče do podobnega vprašanja glede prepovedi objavljana javnomnenjskih raziskav o podpori političnih strank v preteklosti že opredelilo. Ustavno sodišče je odločilo, da je prepoved objavljanja takšnih anket sedem dni pred volitvami neustavna, in Državnemu zboru je celo naložilo odpravo takšne neustavnosti zakona. Torej še enkrat. Ustavno sodišče se je izreklo o neustavnosti pretekle ureditve, v skladu s katero je bilo objavljanje anket in mnenj prepovedano sedem dni pred dnevom glasovanja, no, danes pa predlagatelj zakona želi to prepoved razširiti celo na obdobje pol leta pred volitvami. Zgolj retorično se lahko vprašamo, kaj bi Ustavno sodišče odločilo v primeru presoje ustavnosti takšnega predloga zakona, ki prepoved razširja na pol leta pred volitvami. Na podlagi tako jasno izraženih stališč ustavnih sodnikov v preteklosti lahko sklepamo, da bi več kot očitno tudi polletna prepoved objav predstavljala prekomeren poseg v svobodo delovanja medijev, pravico volivcev do obveščenosti in tudi v pravico do svobodne gospodarske pobude. Predlog zakona ima še druge pomanjkljivosti, tako formalne kot vsebinske. na primer v primeru predčasnih volitev, ki pri nas niso takšna redkost, celo neizvedljiv. Čeprav je zakon neresen, smo v Poslanski skupini LMŠ resno ocenili, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pred nami je predlog, splošna razprava o zakonu, katerega cilj je, da se prepreči zloraba in manipulacija z rezultati javnega mnenja. O poštenih volitvah oziroma glasovanju, na katerem se izrazi resnična volja ljudi, je mogoče govoriti le, če je javnost tudi v teh procesih vsestransko in celovito informirana. Predlagatelj navaja, da se s tem zakonom določajo pravila o zaščiti demokratičnega oblikovanja politične volje državljank in državljanov. S prepovedjo objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam bi se po mnenju predlagatelja omogočila trajna in efektivna pravica do svobodnega oblikovanja in izražanja svojega mnenja na volitvah. Hkrati pa bi se s prepovedjo objavljanja rezultatov političnih javnomnenjskih raziskav pol leta pred vsakimi rednimi ali izrednimi volitvami preprečilo kontinuirano manipuliranje volivcev s strani pravnih in fizičnih oseb. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Četudi bi oziroma bo danes izglasovan sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, zakonodajni postopek še ne bo končan. Razprava o predlogu zakona se bo lahko nadaljevala na nujni seji matičnega delovnega telesa in na izredni seji Državnega zbora. In to kdaj? V času volilne kampanje. Ker gre za neresen predlog, politično zlorabo in odkrito volilno kampanjo predlagatelja zakona, Socialni demokrati predloga sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. podprli. Če bi predlagatelj resno mislil s predlogom, bi ga v zakonodajni postopek vložil že pred letom dni. Dovolite mi, da citiram njihov predlog iz 3. člena zakona: »S tem zakonom se popolnoma prepove kakršnokoli objavljanje rezultatov javnomnenjskih raziskav o priljubljenosti politikov in političnih strank in o izbiri kandidata na volitvah ter objavljanje napovedanega izida volitev v medijih pol leta pred vsemi rednimi ali izrednimi volitvami.« Ne nazadnje bi Socialni demokrati na tem mestu radi spomnili, da je pred štirimi leti, tik pred volitvami junija 2018, takratni predsednik Državnega zbora pobudnikom podobnega zakona določil rok za zbiranje 5 tisoč podpisov volivk in volivcev. Iz navedenega ugotavljamo, da želja po ureditvi objavljanja rezultatov javnomnenjskih anket o priljubljenosti politikov in političnih strank vedno vznikne tik pred volitvami. Menimo, da je bil predlog zakona bolj kot za zagotavljanje pravice državljank in državljanov Slovenije do svobodnega oblikovanja in izražanja svojega mnenja na volitvah v zakonodajni postopek vložen zaradi lastne promocije. Če pa bi predlagatelj mislil resno in ne manipulativno – in verjamem, da se predlagatelji tudi zavedajo tega, da predlog zakona ne bo veljal za državnozborske volitve 24. aprila 2022 bil ta predlog zakona brez zahteve za splošno razpravo, s poslovniškimi možnostmi sklicevanja sej Državnega zbora, kar trenutno seveda ta širša koalicija dobro obvlada, že sprejet. Kot že rečeno, Kot že rečeno, Socialni demokrati bomo glasovali proti sklepu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. A ob tem Socialni demokrati ne izključujemo možnosti, da se čim prej po konstituiranju novega sklica Državnega zbora in oblikovanju nove vlade o tem vprašanju opravi širša javna razprava. Hvala lepa. Hvala lepa. Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Hvala za besedo. Lep pozdrav! V času, ko smo priča ugrabitvi države in vseh njenih ključnih institucij s strani politične desnice, želi njen parlamentarni satelit SNS prepovedati še objave javnomnenjskih anket. Zakon, ki je pred nami, prinaša namreč eno samo rešitev – popolno prepoved objavljanja kakršnihkoli rezultatov javnomnenjskih raziskav o priljubljenosti politikov in političnih strank, o izbiri kandidata na volitvah ter objavljanja napovedi izida volitev vsaj pol leta pred volitvami. Predlagatelji namreč menijo, da so omenjeni rezultati fejk njus. Javnomnenjske raziskave naj bi poleg tega pretirano vplivale na pravico do svobodnega in nemotenega oblikovanja in izražanja politične volje, s tem pa naj bi bilo kršeno temeljno načelo demokratičnosti. Tukaj se je seveda potrebno vprašati, kako to, da predlagatelje skrbi le vpliv javnomnenjskih raziskav na volivke in volivce. Kako to, da vas ne skrbi dejstvo, da ima politična botra predlagane prepovedi, stranka SDS, samopromocijske jumbo plakate razobešene po celi Sloveniji? Ne le v času predvolilne kampanje, ki se sploh še ni uradno začela, ves mandat ne moremo prepeljati niti razdalje 10 kilometrov, ne da bi bili obsijani s pozivi k sovraštvu, z lažmi in manipulacijami, ki so najpogostejše politično orodje desnice, sploh stranke SDS. O tem, kakšen vpliv ima na volivke in volivce medijska hobotnica v lasti in pod neposrednim vplivom SDS, kakšen vpliv imajo na volivke in volivce finančna sredstva, ki jih SDS nezakonito prejema iz tujine. Volitve bodo prinesle nujno potrebne spremembe in odstavitev desnice. To je dejstvo. In če nočeš sprejeti resnice, je najboljši samozaščitni mehanizem zanikanje. Tako kot bo vsa desnica v en glas zanikala naslednje: SDS je takoj po nastopu mandata začela s podrejanjem vseh ključnih institucij v državi. Po političnih čistkah v policiji in drugih organih pregona, obveščevalnih službah, ključnih državnih podjetjih in infrastrukturi je po STA žrtev postala še zadnja talka, Radiotelevizija Slovenija. Iz dneva v dan Janševi lakaji prevzemajo najpomembnejše položaje v slovenskih medijih. Janševi najzvestejši pajdaši že ropajo javni prostor pluralnosti in ga počasi spreminjajo v prostor za izključno in popolnoma brezsramno politično propagando desnice. Propagandni stroj SDS je že požrl Tarčo, Tednik, Studio City in tako naprej. Vsi premalo zvesti, kaj šele neodvisni novinarji že praznijo svoje pisarne. Popolnoma jasno je, da je predlog SNS o prepovedi objav javnomnenjskih raziskav politično darilo Janezu Janši ali pa celo poplačilo kakšnega dolga. Javno mnenje pač ni naklonjeno politiki, ki tepta demokratične standarde, ki tepta človekove pravice, daje kapitalu očitno prednost pred delavci, podpihuje sovraštvo in celo hujska k vojni, ki milijarde evrov namenja za nakupe nepotrebne vojaške opreme in za davčne odpustke najbogatejšim, medtem ko pospešeno privatizira javno zdravstvo in siromaši skupno dobro. Politični oblasti, ki vsako priložnost, možnost in celo tragedijo izrabi za politično samopromocijo in samohvalo, ki v Kijev izvaža evropske vrednote, vladavino prava, pravno državo, varovanje temeljnih človekovih pravic, doma pa uvaja putinizem par excellence. Oblasti, katere ključno orožje so argument moči, osebna diskreditacija in maščevanje. Vse to se odraža tudi v javnomnenjskih raziskavah. Javnosti je vedno bolj jasno, kako zelo sprevržena je politika Janeza Janše. Ljudem je jasno, kako črna prihodnost nas čaka, če oblast še enkrat prevzame SDS. Na drugi strani desnica rešitve seveda ne vidi v tem, da se odpove škodljivim politikam. Nikakor. Rešitev vidi v tem, da prepove objavo zanje škodljivih rezultatov javnomnenjskih raziskav. V Levici prepovedi seveda ne bomo podprli. To je le prvi korak k poskusu dokončne kapitulacije demokracije. Zadnji pa je najverjetneje v prepovedi objav kakršnihkoli rezultatov volitev, vsaj dokler rezultat ne bo točno takšen, kot si ga želi SDS. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Gospod predsednik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Predlog zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam je v zakonodajni postopek posredovala Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke. Predlagatelji bi s tem zakonom popolnoma prepovedali kakršnokoli objavo rezultatov javnomnenjskih raziskav o priljubljenosti politikov in političnih strank in o izbiri na volitvah ter objave napovedi napovedi izida volitev pol leta pred vsemi rednimi in izrednimi volitvami. Prepričani so, da gre v anketah za lažne novice, zato po njihovem mnenju predlog zakona preprečuje zlorabe in manipulacije z rezultati javnega mnenja. Objave rezultatov anket v času pred volitvami imajo za volivca dvojno vlogo. Na eni strani gre za informativno vlogo, saj so za skupino posameznikov, ki niso v celoti indiferentni do delovanja političnega sistema, zanimivi kot informacija sama po sebi, podobno kot informacije, ki se tičejo vsakdanjega življenja. Imajo pa zagotovo tudi instrumentalno vlogo, ki je za posameznike relevantna v primeru, da objavo rezultatov raziskav v času pred volitvami uporabljajo v svojem delovanju oziroma pri svojem ravnanju in odločanju o izbiri. Ankete so nek pokazatelj trenutnega razpoloženja v družbi, zagotovo pa imajo tudi vpliv na to, kako se ljudje na koncu odločijo. Ključno vprašanje pa je, ali že pred prvo objavo obstaja neko mnenje v družbi, ki ga ankete zabeležijo, ali ga anketarji anketirancem vsilijo. Dosedanja ureditev Zakona o volilni in referendumski kampanji v drugem odstavku 5. člena zakona določa, da objava raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in referendumskem vprašanju ni dovoljena 24 ur pred dnevom glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja, objava pa je dovoljena kadarkoli pred tem rokom in ponovno po zaprtju volišč. Vedno pa ni bilo tako. Leta 2011 je Ustavno sodišče za neustavno spoznalo ureditev, ki je objavo rezultatov prepovedovala sedem dni pred dnem glasovanja. Sedemdnevna prepoved objave raziskav je po mnenju ustavnih sodnikov s časovnega vidika pretirana omejitev, ki čezmerno posega v svobodo delovanja medijev. To odločitev je Ustavno sodišče leta 2011 sprejelo s šestimi glasovi za in enim proti. Predsednik Ustavnega sodišča je bil takrat dr. Ernest Petrič. Ustavno sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve zapisalo nekako takole: »Volilna kampanja se po zakonu začne najhitreje 30 dni pred dnem glasovanja. Tako sedemdnevna prepoved pomeni, da mediji skoraj eno četrtino časa uradne kampanje ne morejo opravljati svoje funkcije obveščanja javnosti z objavami raziskav javnega mnenja.« »Prepoved objave določene informacije z namenom, da se medijem prepreči vpliv na oblikovanje ali sprejemanje javnega mnenja, pomeni poseg v samo bistvo vloge in pomena medijev v demokratični družbi,« pojasnjuje v odločbi. Kot so zapisali, mediji s tem, ko obveščajo javnost, neizbežno vplivajo na javno mnenje. Zato je zlasti pred volitvami, ko gre za neposredno izražanje politične volje volivcev, svobodno delovanje medijev še toliko bolj pomembno. Zapisali so še, navajam: »S svobodnim delovanjem medijev gre z roko v roki tudi pravica volivcev do obveščenosti. Prepoved objave raziskav javnega mnenja je tako mogoče presojati tudi z vidika posameznega volivca, ki je zato lahko prikrajšan za bistvene informacije. Svobodne in demokratične volitve predpostavljajo, da je volivcu omogočeno, da je o vseh pomembnih vprašanjih obveščen z različnimi, celovitimi in tudi pluralnimi informacijami, saj lahko samo z vsestransko informacijo volivec na dan glasovanja v resnici izrazi pravo politično voljo. Za volivca je lahko pomembna, celo ključna tudi informacija o stanju oziroma dinamiki javnega mnenja. Zato je pomembno, da se tudi o tem vprašanju, ki lahko odločilno vpliva na dokončno oblikovanje volje volivca, dotok informacij prekine čim kasneje.« Če so ustavni sodniki za neustavno spoznali prepoved objave teden dni pred volitvami, je po našem mnenju še bolj neustavna ureditev, ki bi objavo anket prepovedala za šest mesecev pred volitvami. Razumemo pa namen predlagatelja. Hvala lepa.

Hvala lepa. Kar nekaj nesmislov je bilo povedanih pa se bom samo na nekatere odzval. Predstavnica SD je govorila, da je zakon predvolilna kampanja. Ni predvolilna kampanja, zakon ima željo, da uredi določene zadeve, ki so neurejene. Navkljub temu da je Ustavno sodišče v svoji

informacija, ampak so ustvarjanje javnega mnenja. Zato bi bilo mogoče bolje, da bi Ustavno sodišče takrat pripravilo še kakšen predlog, da se sankcionira tiste, ki lažejo v teh javnomnenjskih raziskavah in pišejo procente tako, kot jim nekateri dovolijo in zahtevajo. Po drugi strani pa je treba poudariti predstavnici SD, da tudi SD dela predvolilno kampanjo po vsej Sloveniji z ogromnimi rdečimi plakati. To je pa v redu, kajne? To je pa z veseljem, to je pa dovoljeno. Če SD pravi, da predlagatelj ni resen, je to nesmisel. Zakon tako ali tako ne bi vplival na te volitve, ampak bi bilo to šele za naslednje volitve. Pa še nekaj. Če se prepoveduje daljše obdobje pred volitvami, zakaj je pa potem prepoved 24 ur pred volitvami? To je neka nelogična povezava, ki jo je verjetno Ustavno sodišče takrat zavrglo ali pa ni razumelo. Danes pa Ustavno sodišče glede na sestavo tako ali tako tega ne razume oziroma noče razumeti, kajti prepričan sem, da Ustavno sodišče deluje v v svojem interesu, v interesu nekaterih političnih opcij in je precej daleč stran od realnega pristopa k vsemu skupaj. Morda še k nepovezanim. Ne vem, ali je kolega slišal, da smo mi v začetku rekli, da smo podprli željo delavcev migrantov in zato vložili ta zakon, ko je hotel povedati, da No, saj ne vem, če je sam razumel, kaj je hotel povedati. Ko je kolegica iz stranke gospoda Šarca rekla, da gre za neresen zakon – ne vem, zakaj bi bil to neresen zakon. Zagotovo pa odnos do pa odnos do tega zakona odraža določen strah, kaj se lahko zgodi in kaj se bi lahko zgodilo, če bodo spet kakšni čudežni dečki prišli na pozicijo in se bo potem zopet sesulo. Tako kot se je sesulo po fantastičnih rezultatih gospoda Jankovića, pa ni uspel sestaviti vlade. Pa so bili fantastični rezultati pri gospodu Cerarju, pa je skorajda pokopal državo. Pa so bili fantastični rezultati pri gospodu Šarcu, pa je na polovici odnehal. Zdaj se pripravlja še eden čudežni deček in temu čudežnemu dečku javnomnenjske raziskave dajejo ogromen poudarek, s tem da nima niti sestavljene stranke niti programa, ničesar. To se pravi, da je evidentno, evidentno, da gre za ustvarjanje ljudskega mnenja, ne pa za realno stanje. Morda še nekaj, kar se Levice tiče. V ponedeljek je naš poslanec Jani Ivanuša problematiziral te plakate po Sloveniji. smo mi povedali svoje mnenje, smo se postavili na pravo stran glede teh plakatov, ki jih lepijo določene politične stranke tako z leve kot z desne po vsej Sloveniji. Mi tudi nismo za to, ampak tako pač je. Tudi tukaj je ena pravna luknja, po kateri se to lahko počne. Ne vem, morda bo Ustavno sodišče presodilo, da bi bilo treba tudi v zvezi s tem odpreti kakšno mnenje ali pa vsaj kakšno pripombo dati. Ne pa da tam v svojem slonokoščenem stolpu sedijo, imajo dobro plačo, devet let jim ni treba skrbeti za nič in delajo, kakor jim paše. Dejstvo je, da bi bilo tudi tukaj treba in bo treba nekaj urediti. Me pa veseli, da je predlagateljica oziroma razpravljavka iz SD rekla, da bi bilo v naslednjem mandatu potrebno o tej zadevi odpreti eno široko javno razpravo. S tem se pa strinjam. Hvala lepa za besedo, Predlagatelj je rekel, da so šli v to z željo, da uredijo neke zadeve, ki niso urejene, in uredijo jih – na kakšen takšen način? Da zadevo prepovedo. To je približno tako: mi imamo težave z onesnaženostjo zraka in potem bi to uredili na način, da bi rekli, prepovemo dihanje. Danes je slovenski dan možganov pa dajmo biti malo logični. logični. Če bi stranki predlagatelja res kazalo tistih 6, 7 %, verjetno tega predloga ne bi bilo na mizi, ampak pustimo stati. Parlament je tudi neka procedura, vlagajo se takšni in drugačni zakon, dobri, slabi.

četrt ure. Če se dotaknemo tozadevnih anket. Tudi če bi to prepovedali, si nehajmo delati iluzije, da se te ankete ne bi izvajale. Izvajale bi se še bolj manipulativno, kot jih izvajajo neke stranke, ki tonejo in potem res izvajajo nekaj, kar je v bistvu že prepovedano pa bi moralo biti prepovedano, ko te nekako zadnji teden kličejo s fejkom ankete, tako zelo zavajajoče. Spomnim se recimo, ko je crkoval LDS, so me enkrat tako poklicali. Neka zgodba, ki se tu odpira, je zgodba, ki jo nekdo imenuje čudežni dežki. Tukaj bi se nekoliko celo lahko strinjal. Če tako rečem, edina vsebinska zunajparlamentarna stranka dandanes so Pirati, pa ne vem, ali imajo ravno toliko medijskega prostora kot dr. Golob in njegova ekipa. Ampak veste, navsezadnje vedno, potem ko je konec volitev, državljanke in državljani rečejo, vsi ste enaki, gor, dol. Mi moramo tudi presekati to infantilnost. Vsi z volilno pravico so odgovorni, kakšna bo sestava 90 nas, ki sedimo tukaj ali bomo sedeli tukaj. In vseh nas 90 je seveda tudi enako soodgovornih. Namesto putinovskega žaganja RTV Slovenije bi dejansko človek pričakoval od javnega zavoda, ne samo TV, tudi radia, tudi zapirkovičenega MMC, izobraževanje državljank in državljanov o tozadevni problematiki. Na celo vrsto zadev se ne spoznam, kot poslanec sem se jih moral priučiti, se poglobiti, na te zadeve se pa spoznam. Navsezadnje sem tudi študiral, ankete delal 20 let, ne tozadevnih političnih, ampak bolj vsebinske. Kaj me moti pri vseh teh anketah, ki se tudi objavljajo? Prvič me moti, da niso jasno podane, tako kot je to v bolj resnih državah, bolj resnih medijih, nujne informacije, ki bi morale biti. Če hočete, sami podatki o nereprezentativnosti, reprezentativnosti ankete, intervali zaupanja, statistična napaka in podobno. Tam se že da razbrati, koliko resno je to merjenje ali ne. In drugo, kako so oblikovana vprašanja in na kakšen način se podajajo. Ker to je lahko zelo zelo zavajajoče. Tukaj se celo s predlagatelji lahko strinjam. O tem bi morala iti neka debata. Neke ankete, ki jih objavljajo resni mediji, bi morale imeti te informacije. Recimo, ne vem, če boste odprli Guardian ali kakšen nemški, lahko tudi kakšen desni časopis, omenim, ne vem, Allgemeine Zeitung ali kaj, ko bo neka anketa, boste imeli te statistične podatke. Seveda se jih moraš potem tudi naučiti in razumeti. In boš na neki spletni strani imel link, kjer boš imel tudi te informacije, in potem boš vedel, koliko je nekaj zavajajoče ali tudi ne. Oziroma če povem, ta proces bi moral biti odprtokoden na način, da je to preverljivo, in seveda tudi na način, da ne politika v ožjem smislu, ampak ljudje, ki se profesionalno s tem ukvarjajo, ki so tudi licencirani, vzajemno izvajajo nek nadzor ali samonadzor teh početij. To bi bil nek pristop, ki bi ga pričakoval. Navsezadnje kakorkoli obrnemo, veste, ne smemo podcenjevati državljank in državljanov. Državljanke in državljani niso neumni ali glupi, kot je bil v nekem trenutku na nekem videoposnetku ujet predlagatelj tega zakona. Ja, dostikrat, to pa lahko rečem, pa niso ravno razumni, ko so pred volilno skrinjico. Volitve se še vedno izvajajo na voliščih, ne na Twitterju, ne na Tinderju, ne na Facebooku in podobnih zadevah. Odrešiteljev v politiki ni. Resna politika je garanje. In v osmem letu sem bolj malo garačev srečal v tem državnem zboru. Pa tudi vsak, naj mi bo oproščeno, bom rekel kekec, ne more biti državni sekretar, kaj šele minister, četudi ima aktivno in pasivno volilno pravico. Tretja vlada je zdaj, odkar jih spremljam kot poslanec – s slabega na slabše gre. Pri tej vladi so državni sekretarji, sekretarke, razen redkih izjem, že skoraj kot neka tretja ali četrta postava letečih menjav pri hokeju, da skoraj niti ne veš več, nekdo pride, nekaj mu dajo prebrati in na način tiste risanke Mumbly nekaj prebere. Jelinčič bo dobro vedel, v tistem starem parlamentu kraljevine Juge se ni bralo, si moral znati povedati. V nemškem bundestagu, njihovem priporočilu imaš tudi to, da moraš nekaj znati povedati. Mi imamo pa Vlado, ki odgovarja Državnemu zboru, pa pride, ne vem, kot da so prišli k logopedinji ljudje, in tako naprej. To so neke zadeve. Glede na to, da je danes res slovenski dan možganov, svetovni je tam nekje junija, se mi zdi, ali julija,

Hvala lepa. Samo en kratek diskurz. Danes je res slovenski dan možganov, ampak kolega Trček, ko si govoril, da primerjaš onesnaženje zraka in zdravljenje te tematike s prepovedjo dihanja,

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Bila sem omenjena, ker sem predstavljala stališče. Med drugim je bilo povedano tudi to, da sem navedla, da predlagatelj to jemlje kot predvolilno kampanjo. Slovenska nacionalna stranka ni prvič v parlamentu, prejšnji mandat je res ni bilo, in če bi bila njihova iskrena želja, bi ta zakon ali podoben zakon že lahko bil sprejet. To je prvič. Drugič kot drugič. V parlamentarno proceduro so vložili zakon meseca januarja. Na koncu koncev, če gledamo tako pa če ne bi vložili zahteve za splošno razpravo, bi ta zakon že lahko bil v proceduri in tudi sprejet. Na to se nekako pozablja. To pomeni, da je vse skupaj bilo tako planirano, da bo ravno v času volilne kampanje ta zakon priromal v Državni zbor v obravnavo.

se naredi prepoved izida volitev v medijih pol leta pred vsemi, rednimi in izrednimi volitvami. Čemu so izredne volitve namenjene? Saj za izredne volitve ne moremo vedeti, kdaj bodo. Izredne volitve so

se zadeva splete do konca. Tako da če bi bila res iskrena želja, da bi se pogovarjali o tem, bi predlagatelji prišli s tem zakonom takoj po volitvah. Kajti ko so prestopili ta prag, bi lahko izpostavili to težavo, s katero so se pač soočali leta 2018, ko jih javnomnenjske raziskave niso zaznavale in so potem prestopili prag, ali pa vsaj leto dni pred to sejo oziroma pred iztekom mandata. Na koncu koncev lahko res rečem, da se Socialni demokrati nikakor ne bojimo javnomnenjskih raziskav. gremo normalno na volitve, kajti volitve so res tista ta prava anketa in takrat bomo videli, kje smo in

ta seja, v obravnavi tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. In prav njihov predstavnik, Slovenske nacionalne stranke, je povedal, pa bom tudi tukaj, mi dovolite, citirala: »Vsebina zakona, ki ga imamo pred seboj, je čisto politična, saj gre za poudarjanje dogodkov v letu 1991 s strani agresorja in moralno zavezo s strani osvoboditelja, da se povrne škoda čisto vsem prizadetim.« In ja, tudi tukaj je šlo za politično zadevo tik pred volitvami. Politiki se spomnijo določenih aktivnosti in določenih zakonov na žalost tik pred volitvami, ne pa vsa štiri leta, ko sedijo v Državnem zboru, in takrat bi bilo potrebno razmišljati, kaj je potrebno narediti, kako je treba ljudem pomagati, kje so ljudje

Najprej odgovor, kdo določa in umešča zakone na dnevni red – predsednik Državnega zbora. To se pravi, če smo mi začeli s tem januarja, smo čakali in čakali, potem smo šli pa v javno razpravo. In mislim, da s tem ni nič narobe. Gospa Muršič, če bi želeli sodelovati v razpravi, bi lahko vložili amandmaje k tistim členom, za katere sodite, da niso v redu. Ampak vi niste hoteli tega početi, početi, ampak vam je interes, da čim bolj stolčete ta zakon. Ampak dobro, je pač to vaše mnenje. To, da se ne bojite javnomnenjskih raziskav – seveda se jih ne bojite, saj imate v glavnem podporo medijev ves čas. Ne ves čas samo v tem mandatu, ampak ves čas od leta 1992 naprej. To se pravi, jasno, da se vam ni treba bati, ker bodo delali tako, kot vaši šefi hočejo. Čeprav moram reči, da tudi moč vaših šefov polčasi pojema. Glede tistega zakona, ki ste ga omenili, da se vrača vsem, čisto vsem prizadetim. Ja, mi nismo, da se poravnava nekaj čisto vsem prizadetim, kajti nekateri prizadeti so bili tudi na drugi strani tistih, ki smo se borili za osamosvojitev. Na vaši strani so pa nekateri taki, ki jim samostojnost in neodvisnost Slovenije nista intimna opcija.

je stranka SNS to potezo potegnila kot svojo predvolilno kampanjo. Čisto vseeno mi je, po pravici povedano, glede na to, kaj vse počnejo nekatere druge stranke. Pa ne samo zdaj, ampak kot rečeno z jumbo plakati čez celo obdobje, ves čas, konstantno, permanentno. Tako da to niti ni pomembno, pomembna je bolj intenca oziroma vsebina. Nekaj prepovedati, to pomeni dodaten poseg v demokracijo, ki je resno ogrožena v zadnjih dveh letih. To, kar se je dogajalo s STA, in se v bistvu pritiski še dogajajo, to, kar se pravkar dogaja na javni radioteleviziji, dragi moji, to je katastrofa. In če bi zdaj k temu dodali še takšno zgodbo, kot je prepoved objavljanja javnomnenjskih anket, potem potem pa res ne vem, kako si upajo ti isti, ki to podpirajo, sploh kritizirati Putina. Saj on počne take stvari, pa še on verjetno ne prepoveduje javnomnenjskih anket, ali pač. Prav zanimivo bi bilo vedeti, v katerih državah je objava javnomnenjskih anket prepovedana. Prav res me zanima. Mogoče predlagatelj ve, tega nisem nikjer zasledila, koliko je takih držav, v katerih državah je to dejansko prepovedano. Ker mislim, da res, zakaj bi se bali informacij, tudi če niso najbolj profesionalno izpeljane. Saj je kolega Trček jasno opozoril, seveda bi se bilo treba pogovarjati o tem, kako doseči, da bi bile te ankete vsepovsod čim bolj profesionalne, kako bi se ljudem razložilo, po kakšni metodi so bile opravljene, da bi jih razumeli. Ampak verjemite, če bomo mi to prepovedali, ljudje še bolj našli te vire, ker stranke bodo naročile te ankete in jih bodo pač objavljale na svojih socialnih omrežjih. Ali mislite, da ljudje ne bodo šli in sledili temu? Še večji revolt bo v javnosti, še bolj se bo ljudem dobesedno zagnusilo vse skupaj, da se tako grdo poigravamo z demokracijo, za katero smo si menda pri osamosvojitvi prizadevali, ali kako. Jaz res ne razumem, kako vam lahko take stvari sploh padejo na pamet. Razumem pa, seveda, razumem SDS. SDS pa popolnoma razumem, mislim, da ima največji interes, da bi se te javnomnenjske ankete prepovedale, ker je dejstvo, da javno mnenje v resnici ni naklonjeno politiki, ki tepta demokratične standarde, človekove pravice in vse to, kar sem prej navajala. Enostavno ni naklonjeno. Delo v parlamentu ljudje gledajo skozi cel mandat in skozi to ocenjujejo, kaj se v državi dogaja ali ne, in se večinoma na podlagi tega odločajo. Verjemite, da sigurno še najmanj pod vplivom nekih anket. Mogoče kakšen zaniha gor, dol, ampak glejte, s tem ne moremo špekulirati. Politiki od prvega dneva, ko stopijo v Državni zbor, pa do zadnjega dneva mandata svojim delom in svojimi dejanji pravzaprav nagovarjajo javnost in kažejo javnosti svojo podobo. In javnost to podobo seveda ocenjuje in jo oceni, ko pride dan volitev. če bomo mi imeli te ankete ali ne, vas ne bo kaj dosti rešilo. In še enkrat. Ne morete jih popolnoma prepovedati, ankete se bodo izvajale. Tudi če bi vi zdajle medije disciplinirali, naj jih ne objavljajo, verjemite, vedno se najde pot. Ne vem, ali boste prepovedali tudi socialna omrežja, zaprli Facebook, zatemnili vse skupaj, ali se bomo res znašli v popolnem mraku ali bomo vendarle živeli v neki svobodni, demokratični, pluralni družbi, kjer se ljudje odločajo po nekih svojih vrednostnih kriterijih, svojih svojih vizijah ali stremljenjih. Ne pa zato, ker si nekatere stranke enostavno želijo zasesti oblast in vztrajati na njej, ne vem, koliko časa, nadaljnjih 30 let

Kot je že kolega Trček rekel, treba bi bilo ustanoviti neke drugačne inštitucije, ki bi merile, ki bi bile neodvisne, pri nas pa neodvisnih ni.

Hvala, predsedujoči. Saj sem že v stališču določene stvari razjasnil. Ta predlog zakona resnično preprečuje zlorabe in manipulacije javnomnenjskih raziskav. Spoštovani kolegi, poglejte, imamo Ninamedio, Mediano, Parsifal. Poglejte te ankete. Tudi ostale stranke nimate istih procentov na nobeni v istem tednu. In kdo mi potem lahko zagotovi, da so te ankete verodostojne? Pri teh anketah je odvisno, koga pokličejo. Zato smo se odločili, da damo v proceduro ta predlog zakona, da se prepovedo te javnomnenjske raziskave. Ta predlog zakona zagotavlja volivcem pogoje, v katerih bodo lahko na volitvah svobodno in nemoteno oblikovali in izrazili svojo resnično voljo, kar jim mora biti zagotovljeno po 1. členu Ustave Republike Slovenije. Pojdite malo med ljudi, ne samo iz parlamenta domov, na ulico pa vam bodo povedali. Velikokrat se je zgodilo, tudi mene se klicali, smo ti dali glas, ko sem pa pogledal, kakšno številko smo imel od tistih 700, je bil pa zelo nizek procent. Sedaj, ali ti volivci meni lažejo v obraz ali so pa te ankete prirejene. In tega meni nihče ne bo govoril. Tako kot sem v stališču povedal, 2018, mesec dni pred volitvami nas ankete niso zaznale. Ena anketa je bila celo brez politične stranke SNS,

vseh prispelih glasovnicah. Takrat je ta prava anketa. Ampak ljudje na ulici govorijo: »Ja, mogoče pa … Ali boste prišli noter? Saj vam ankete ne kažejo.« O teh stvareh se pogovarjamo danes in mislim, da je prav. Saj če vas mogoče moti šest mesecev, to je prva obravnava, na odboru bodo lahko leteli amandmaji pa se da noter mesec dni. Takrat pa brez problema, tudi če bodo izredne volitve, volitve, če bo danes rekel predsednik Vlade, zdaj je pa konec, razpustim vlado, ne bo v enem mesecu sestavljena nova vlada in nove volitve ne.

Vsak zakon ima nek namen. Za ta zakon je jasno povedano, kaj je namen tega zakona. Se pravi, namen zakona ni to, da ljudje ne bodo informirani, da se v Sloveniji zapira medijski prostor in podobno, kar je bilo danes slišati, ampak je namen tega, da ljudi, volivcev ne bomo zmedli oziroma jih ne bodo medli z nepravimi informacijami oziroma s potvorjenimi informacijami. V gradivu je namreč lepo prikazano, kaj se je dogajalo v preteklosti v Sloveniji. In to ne enkrat, isti vzorci se ponavljajo pred vsakimi večjimi volitvami – ko so dejanska stanja na volitvah zelo drugačna od tistega, kar je bilo objavljeno v vseh občilih in vseh tistih medijih oziroma agencijah, ki pripravljajo in merijo javno mnenje. Trenutno imam odprto lestvico politikov v Sloveniji, na prvem mestu predsednik države, na drugem mestu Golob. Aha, Golob, ja. Golob je nekdo, ki je napovedal, da bo kandidiral na teh volitvah; lepo, ustanovil je stranko, išče kandidate, piše program. Ali je zdaj on aktualni politik, s tem ko je prišel na listo med politike, ki so pa tu že leta in leta? Imel bo še časa, ko bo politik, trenutno naj bi bil še gospodarstvenik. To so ti primeri, za katere noben razumen človek ne razume, da je lahko nekdo, recimo celo politik, ki ni v Sloveniji, ki ni dnevno vpet v politično dogajanje, na 10. mestu, nekdo, za katerega druga anketa napove, da mu pa še zmeraj največ ljudi v Sloveniji zaupa za vodenje Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, pa na robu, na 20. mestu. Statistika, možgani, vemo, kako je, kot je kolega Trček povedal, kozarec napol prazen ali napol poln. To so zgodbe, za katere bi želeli, da se ne bi dogajale, ker se je s tem v preteklosti ustvarilo med volivci veliko zmede. Veliko zmede, komu, kdaj, kako verjeti. Ne moremo ljudi, ki so se desetletja da bodo pošteni, da bodo medijsko korektni – vemo, da imajo novinarji etični kodeks, svoje

pa se nam dogajajo nerazumne zgodbe. V tem mandatu, v drugi polovici tega mandata smo morali v Državnem zboru sprejeti etični kodeks, pa se nam še vedno dogaja, da za to govornico govorimo besede, ta stranka nezakonito, se pravi besede, ki temeljijo na obtožbah, hudih obtožbah. Če nekdo tukaj za glavno govornico pove hudo obtožbo, ki je lahko v nadaljevanju kaznivo dejanje, in se to dnevno ponavlja, potem bo pa že nekaj iz tega, si misli povprečen pošten Slovenec. Črna prihodnost. Potem odstraniti desnico. To so besede, ki smo jih danes slišali ob tem zakonu, ki ima namen se pogovorimo oziroma da ugotovimo, kako v Sloveniji pridemo do javnega mnenja, ki bo res javno mnenje. Ljudje se sprašujejo,

Ali je to razlog? Kaj je vendarle razlog, da prihaja do takih odstopanj? Vse to se pošteni ljudje sprašujejo. In da se mi politiki ne bi vprašali? To je tisto. Mislim, da je prav, da se ta zakon spusti naprej, da se mogoče pa na tem področju v prihodnosti zadeve uredijo do te mere, da se bo merilo politike, da se bo spraševalo stranke, ki so napovedale oziroma so v parlamentu, ki želijo kandidirati, in podobne zgodbe, ki so potrebne za to. Sam bom podprl v prvem branju. Za časovnico je pa tudi predlagatelj povedal, da je verjetno kar dolga,

Problem lestvice popularnosti je, da skupaj meče zelo različne politike in wannabe politike, in manj si aktiven v politiki, bolj stran si od oči, boljše rezultate imaš. Kar je malo logično, ker na neki način manj razdvajaš. Evroposlanci so visoko, predsednik države je visoko, kakšen minister, ki pokriva neko področje, ki se nam zdi pomembno, je visoko, čeprav ljudje ne vedo, ali je uspešen ali ni. Zakaj je Janša tukaj na koncu in zakaj jaz, ko sem izmerjen, nisem prišel noter? Ja ker Janša razdvaja Slovenijo že 30 let, mene pa vaši živega ne morejo videti. In ko potem sešteješ enke, dvojke, trojke, štirko, petko zelo redko kdo da, imaš take ocene, kot imaš.

Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja Zmago Jelinčič. **ZMAGO ena pripomba k tem lestvicam. Vzemimo predsednika Državnega zbora. Rekel je, da ne bo kandidiral, da ne bo šel na volitve, ampak še zmeraj je na 12. mestu priljubljenosti slovenskih politikov.

Bomo v časovnih škripcih, ampak upam, da bodo iz SD vložili kakšne amandmaje, če imajo kakšne pripombe k določenim členom. Pa tudi druge kolege pozivam in pričakujem njihov konkreten, eksakten, pravno vzdržen pristop. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Čas še ni potekel. Želi še kdo razpravljati na podlagi 71. člena? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 23. marca, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim še enega v vrsti dokumentov, ki smo jih pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z namenom postavitve novih temeljev za razvoj področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in seveda tudi postavimo temelje za naslednje desetletje. Dokument je nastal in nastajal v dialogu s širokim krogom deležnikov tako strokovne kot tudi splošne javnosti. Izhodišča za strategijo je sprejel Svet za znanost in tehnologijo, in sicer 20. januarja 2021, končno gradivo pa je nastalo na ministrstvu, seveda s pomočjo posebne delovne skupine, ki so jo sestavljali tudi zunanji deležniki. Strategija je usklajena z Nacionalnim programom visokega šolstva 2021–2030, saj sta ti področji, torej znanost in visoko šolstvo, na nek način zelo povezani. Hkrati je tudi usklajena z drugimi strateškimi dokumenti, ki se dotikajo področja inovacij in znanstvenoraziskovalnega dela. Najpomembnejši pričakovani rezultati in učinki, ki jih bo prineslo izvajanje te strategije. Naj jih omenim vsaj nekaj. nekaj. Prvi je, prav gotovo si želimo uvrstiti Slovenijo v skupino držav, ki bodo vodilne na področju inovatork in na lestvici evropskega inovacijskega indeksa, in sicer tam do 2030. Zelo pomembno je, da se bo vlaganje v inovacijsko dejavnost in znanstvenoraziskovalno v naslednjih letih povečevalo tudi

Raziskave in inovacije bodo seveda usmerjene v področja, ki obravnavajo ključna vprašanja za reševanje izzivov trajnostnega razvoja, skladnega s cilji agende 2030, z njimi povezane zelene in digitalne preobrazbe ter slovenska strategija pametne specializacije. Ključni poudarki strategije so pa tudi: poudarek na odličnosti znanosti, to je kot izhodišče vseh aktivnosti, ki se bodo na tem področju dogajale; zagotavljanje privlačnega raziskovalnega okolja, svobode znanstvenega raziskovanja prek avtonomije dela raziskovalnih organizacij; učinkovito in pregledno organiziranje raziskovalnega dela, vključno z mednarodnimi evalvacijskimi institucijami, in sistema; skrb za vzgojo naslednjih generacij vrhunskih znanstvenic in znanstvenikov; dostop do vrhunske mednarodne raziskovalne infrastrukture; uvajanje načel odprte znanosti in odprtega inoviranja; krepitev interdisciplinarnosti raziskovanja; spodbujanje policentričnega in raznovrstnega razvoja; skrajšana pot od znanstvenih ugotovitev do uveljavitve v družbi in prepoznavanje ter razvoj potencialov na nišnih področjih. Strategija je oblikovana na pregleden način tako, da opredeljuje pet področnih ciljev in štiri horizontalne. Za njihovo uresničevanje pa so opredeljeni ukrepi. Spremljanje izvajanja strategije se bo izvajalo z uporabo kazalnikov evropskega inovacijskega indeksa, kar bo omogočilo časovno primerjavo z drugimi državami, predlogi neodvisne in enotne metodologije. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Verjamem, da je danes pomemben dan za znanost in inovacije v Sloveniji. Strategija, ki je pred vami, bo začrtala jasne temelje za nadaljnje delo in uspešno vključevanje in sooblikovanje evropskega raziskovalnega prostora strani slovenskih institucij. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Ivi Dimic. Hvala za besedo, spoštovani predsednik Državnega zbora. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 27. seji 25. februarja 2022 obravnaval Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, ki ga je v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je predstavil predlog resolucije. Zakonodajno-pravna služba je predloženo resolucijo preučila z vidika njene skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika in opozorila, da predlog resolucije v naslovu ne navaja začetnega obdobja oziroma obdobja niti ne opredeljuje. S tem odstopa od predhodne resolucije, ki se nanaša na raziskovalno in inovacijsko strategijo, in od primerljivih dokumentov na drugih področjih, razlogi za ta odstop pa niso pojasnjeni. Mestoma ne upošteva novega zakonskega okvira, ki ga vzpostavlja Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Razdeljen je na poglavja, ki pa niso označena. Označitev strukturnih delov besedila prispeva k preglednosti in olajšuje uporabnost dokumentov ob sklicevanju na posamezna poglavja, zato bi jih veljalo označiti. Predpisi in dokumenti, na katere se sklicuje predlog resolucije, morajo biti določeno opredeljeni na način, da se navede njihov točni naslov in mesto objave oziroma dostopnosti, kar je treba upoštevati skozi celotno besedilo. Predlog resolucije temu na več mestih ne sledi. Opozorila je tudi na doslednost pri uporabi kratic in rabo poševnic, ki jih je treba nadomestiti z ustreznimi vezniki. Pred objavo resolucije v Uradnem listu bo Zakonodajno-pravna služba opravila nekatere korekcije redakcijskega značaja, ki ne bodo spremenile vsebine predlaganega besedila. Svoje mnenje je podala tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je v svojem mnenju predlog resolucije podprla. Ocenila je, da temeljna izhodišča z opredeljenimi cilji in spremljajočimi ukrepi omogočajo razvoj znanosti v Sloveniji, vendar pa je pri tem posebej izpostavila, da bi moral predlog resolucije vsebovati tudi zelo konkreten cilj, to je ustrezno vrednotenje poklicev v znanosti, primerljivo z drugimi vrhunskimi poklici. Sledila je razprava, v kateri je član odbora poudaril, da je to pomemben dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja ter z družbenimi izzivi. Da pa bi lahko v celoti izkoristili potenciale raziskav za družbeni in gospodarski razvoj, je nujno povečati javna in zasebna sredstva za raziskave in razvoj. Najrazvitejše države v Evropski uniji danes vlagajo več kot 3 % BDP v raziskave in razvoj, kajti zavedajo se, da je edini način za razvojni preboj in napredek v novem znanju in inovacijah. Prav tako je izpostavil njihov amandma, s katerim želijo dodatno okrepiti in finančno podpreti Program Aleša Debeljaka ter s tem čim več mladih raziskovalcev, ki se izobražujejo v tujini, privabiti domov. Program omogoča vključitev oziroma vrnitev v delovno razmerje na raziskovalne organizacije v Sloveniji raziskovalcem, ki delujejo v tujini oziroma so tam pred kratkim zaključili doktorski študij in izpolnjujejo pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. Gre za ukrep, namenjen boju proti begu možganov, z modelom spodbujanja tako imenovanega kroženja možganov. Odbor je amandma soglasno sprejel. Odbor je sprejel amandma Poslanske skupine Socialnih demokratov ter v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o delih predloga resolucije in jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo

Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji je poleg nedavno sprejetega istoimenskega zakona najpomembnejši dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij. Še posebej zato, ker je znanje dobrina, ki izpolnjuje tako posameznika kot tudi družbo v celoti, iz znanja pa se rojeva znanost, ki ima bistveno vlogo pri družbenem napredku in ustvarjanju blaginje. Veljavni resoluciji se je rok trajanja iztekel že leta 2020, zato nov strateški dokument prihaja z dvoletno zamudo. Ne glede na to je večkrat potrebno sprejeti novo resolucijo in jo vsebinsko sinhronizirati z nedavno sprejetim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v Republiki Sloveniji. Da je to nujno potrebno, kažejo tudi izkušnje iz dvoletne epidemije covida-19, ko so je mnogokrat podvomilo v neoporečnost znanosti. Teoretiki zarot, dvomljivci v znanstveni napredek in vsi ostali fenomeni estradne medicine so bili del našega vsakdana in so vplivali na odločitev ljudi, da se ali da se ne cepijo. Med pogoje za normalno delovanje sodobne demokratične družbe brez dvoma sodi tudi znanstvena pismenost naših državljank in državljanov. Zadnja leta smo veliko pozornosti namenili škodljivemu vplivu lažnih novic ter pomenu medijske in digitalne pismenosti, a v času epidemije se je izkazalo, da je zelo pomembno tudi to, da ključne odločitve sprejemajo in komunicirajo ljudje, ki so znanstveno pismeni in sposobni. Tudi zato je današnja resolucija pomembna in jo je potrebno razumeti skozi prizmo vseh družbenih izzivov, s katerimi se soočamo. Le na znanju in inovacijah temelječa družba je družba, ki vodi v prihodnost. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev pričakujemo, da se bo resolucija na optimalen način implementirala tudi v praksi, predvsem v delu, ki se nanaša na financiranje slovenske znanosti.

Enako velja za modernizacijo znanstvene infrastrukture, popularizacijo znanosti in zmožnost države privabiti in zadržati najboljše znanstvenike pri nas Zato tudi podpiramo opozicijski amandma, s katerim se poskuša izboljšati položaj in status doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku njihove kariere. Znanost je v zadnjih dveh letih relativno dobro zdržala vse pritiske, ki jih je bila deležna, tako politične kot tudi širšedružbene. Škoda je le ta, da vladajoča koalicija dobre zakone in nacionalne strateške dokumente skoraj vedno pospremi s parcialnimi političnimi težnjami. Zadnji tak primer je recimo arbitrarna in neutemeljena razrešitev članov upravnega odbora agencije za raziskovalno dejavnost. Na srečo je v skladu z načeli pravne države in zakonitosti v to odločitev posegla sodna veja oblasti. Slovenska znanost in znanstveniki si zaslužijo spodbudno in definirano regulatorno zakonodajno okolje, ki daje usmeritve in cilje za njihovo delovanje, zato v Poslanski skupini nepovezanih poslancev predmetni resoluciji ne bomo nasprotovali. Hvala za pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mojca Škrinjar bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate!

in tako imenovano Bonsko deklaracijo, v kateri so se države podpisnice zavezale, da bodo ščitile akademsko svobodo kot prvi pogoj za raznoliko raziskovalno in inovacijsko krajino, ki si prizadeva za razvoj znanja v družbeno korist. Svoboda pa je neločljivo povezana z odgovornostjo. Da se raziskovanje izvaja in znanje prenaša z integriteto interesov družbe v duhu varstva okolja in ob spoštovanju osnovnih človekovih pravic, to, eno izmed najpomembnejših načel te resolucije, je zapisano na 30. strani v Resoluciji o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije. Načelo je tako napisano na koncu, toda pomensko zdaleč ne nazadnje. V resnici je to temelj znanstvenoraziskovalnega delovanja, ki naj služi človeku in vsej naravi, in to nam mora biti v ospredju v vseh časih in vseh položajih. Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti postavlja ciljno vrednost državnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na 1 % bruto domačega proizvoda do leta 2027, kar je znaten dvig sredstev glede na sedanje financiranje. Že takšen dvig bo Slovenijo umestil v nadpovprečje držav Evropske unije, pomenil pa bo znatno povečanje možnosti in zmožnosti slovenskih raziskovalnih organizacij, da enakovredno sodelujejo v svetovnem raziskovalnem prostoru. Glede na to, da so se naložbe v raziskovalno dejavnost v obdobju od 2012 do 2017 zgolj zmanjševale, je operativna rešitev v samem zakonu izraz resnične volje odločevalca, da nameni odlično prihodnost odlični znanosti. Evropska unija se je poleg kvantitativnega cilja o rasti vlaganj v raziskovalno dejavnost tudi zavezala, da bo ob hkratni rasti teh sredstev povečevala tudi učinke rezultatov ter izboljšala učinkovitost in odličnost javnega raziskovalnega sistema. To pa pomeni predvsem več konkurenčnosti znotraj nacionalne znanstvene skupnosti in več sodelovanja zlasti v mednarodnem okviru. Strategija tako poudarja tudi dolžnost odločevalca, da ustvari takšen zakonodajni in politični administrativni okvir, da bo omogočal in varoval svobodo raziskovalk in raziskovalcev ter avtonomijo institucij napram državi, poudarja pa tudi posebno dolžnost za razvoj mladih raziskovalk in raziskovalcev. Poudariti je potrebno tudi, da v duhu službe človeku in naravi cilji strategije upoštevajo novonastajajoči okvir evropskega raziskovalnega prostora, znotraj katerega se oblikujejo nacionalne politike. Cilj krepitve novega zakona evropskega raziskovalnega prostora pa je povečati konkurenčnost ter predvsem blagostanje prebivalcev Evropske unije, saj se je Evropa znašla pred velikimi družbenimi, gospodarskimi, okoljskimi in varnostnimi izzivi. Ustrezno raziskovalno okolje, ustrezno nagrajevanje znanstvenikov ter skrb za vzgojo naslednjih generacij so primerno poudarjeni cilji v strategiji, posebej pa nas veseli tudi načelo popularizacije znanosti, ki se dejansko že uresničuje v praksi z zagotavljanjem vseh pogojev za vzpostavitev centra znanosti. Če državljanke in državljani namreč ne bi razumeli pomena in namena znanosti in inovacij, se ta ne bi mogla razvijati. Še več, pot, ki jo je odprla doba razsvetljenstva, bi se obrnila navzdol, daleč od radovednega, igrivega in delovnega uma. Ker predložena strategija ponuja ambiciozen, a uresničljiv načrt družbenega in gospodarskega razvoja, ohranjanja okolja ter blaginje za vse, bo Slovenska demokratska stranka strategijo podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. Lidija Divjak Mirnik bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala za besedo. Lep pozdrav, kolegice, kolegi, gospod državni sekretar, predsednik! Po nedavno sprejetem zakonu poslanke in poslanci danes obravnavamo še resolucijo, s katero si na strateški ravni zastavljamo cilje, ki jih kot družba in država želimo doseči na področju znanosti, inovacij in raziskav. Gre za ključen dokument, ki predstavlja podlago za oblikovanje politike prihodnosti na vseh teh področjih. V LMŠ znanost in izobraževalni sistem razumemo kot gibalo družbenega razvoja pri prehodu v družbo znanja, znanje pa kot ključni kapital, ki lahko tlakuje pot v trajnostno blaginjo. Znanje je tudi konkurenčna prednost slovenske družbe, in to je, kar v Sloveniji poleg lepe narave seveda imamo. Od leta 2011 so se izdatki za raziskave in razvoj v procentih BDP zniževali, od leta 2018 pa so bili celo nižji od povprečja v EU, kar nas je še bolj oddaljilo od skupine držav, ki so vodilne in močno inovatorske, kar je bilo takrat za Slovenijo seveda slabo. Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj v procentih BDP niso sledili rasti BDP, prav tako so se zmanjševala tudi državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj, torej integrala. In kot rečeno, to je bilo za razvoj države slabo. V LMŠ se že ves čas zavzemamo za večja vlaganja v znanost in razvoj in raziskave, zato nas seveda veseli, da slednje predvideva tudi ta resolucija. Bila pa bi lahko tudi bolj ambiciozna pri odstotkih javnih vlaganj, kjer je predvideno 1,25 % do leta 2030. V LMŠ menimo, da bi se moralo do leta da bi se moralo do leta 2026 vsako leto zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov za investicije v znanost, ker seveda teh ampak jih razumemo kot naložbo v družbo znanja, kjer znanost povezuje družbene sektorje in seveda prispeva k razvoju države in družbe in posledično izboljšuje tudi življenja ljudi v Sloveniji. Ampak sredstva niso vse in sredstva niso dovolj. Znanost ne potrebuje samo denarja, slediti morajo tudi vsi drugi ukrepi. Da bi dosegli razvojnotehnološki preboj, potrebujemo tudi ustrezno umestitev razvoja tako na politični ravni, se pravi v sestavi vlade, kot tudi v prenovi preostalih strateških razvojnih dokumentov. Zato se bomo v LMŠ v prihodnji vladi zavzeli za imenovanje podpredsednika Vlade z ustreznimi pooblastili in odgovornostjo za področje širšega družbenega razvoja. Kljub temu da bi lahko bila ta resolucija še bolj ambiciozno zastavljena, jo bomo v LMŠ podprli, ker menimo, da je nujno potrebno, da vemo, kam gremo. Hvala. Hvala lepa. Dr. Franc Trček bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. **DR. Hvala za besedo. Spoštovani! Socialni demokrati že celoten mandat poudarjamo, da moramo izboljšati financiranje in organizacijo znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji. Zakaj? Le s tem bo mogoče bolj učinkovito uporabiti evropska sredstva za okrevanje in odpornost s ciljem, da postanemo bolj inovativna družba, naše gospodarstvo ustvarja višjo dodano vrednost, s tem ustvarjamo kakovostnejša delovna mesta, boljše plače, tako bruto kot neto, in seveda večjo blaginjo za vse nas. Tudi zato smo pozdravili in podprli novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je z deležniki, resnici na ljubo, uskladila že predhodna ekipa resornega ministrstva. veliki meri je tudi predlog resolucije, ki je danes pred nami, nadaljevanje prizadevanj, ciljev, ki smo jih zastavili s spremembami zakona, kar je dobro. S sprejetjem resolucije sicer Vlada zamuja, pa tudi ni bilo ravno ustrezne javne razprave o nadaljnjem razvoju znanosti v Sloveniji. Skratka, znanstvena politika v Sloveniji se trenutno vodi zelo, milo rečeno, domačijsko. To lepo kaže zadnje dogajanje na ARRS, kadrovske špekulacije in druge rabote, ki se jih greste na tem, za razvoj družbe izjemno pomembnem resorju. Zato tudi ni čudno, da ste zavrnili naše predloge, da se določi ambicioznejše cilje glede financiranja znanosti v Sloveniji. Prav tako ste žal zavrnili naš amandma, katerega cilj bilo izboljšanje položaja in statusa doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, kar je zelo pomembno, navsezadnje to tudi sam osebno vem. Slednja dva primera lepo kažeta, kako trenutno politične večine ne zanimata prihodnost in razvoj, ampak samo kratkoročni partikularni interesi oziroma kot bi jaz to rekel, kateri mali bratranec bo betoniral. Nas pa veseli, da ste podprli naš predlog, da se dodatno okrepi in finančno podpre Program Aleša Debeljaka, ki je bil uveden v času ministra dr. Pikala, čim več mladih raziskovalcev, ki se izobražujejo v tujini, privabi domov, da se omogoči vključitev oziroma vrnitev v delovno razmerje v raziskovalne organizacije v Sloveniji našim raziskovalcem, ki delujejo v tujini oziroma so tam pred kratkim zaključili doktorski študij in seveda tudi izpolnjujejo pogoje za vodje raziskovalnih projektov. S tem se razbija tudi, veste, ta gerontokratski strop, ko mladi ne morejo priti do lastnih projektov. Verjamemo, da bo ukrep, je namenjen boju proti begu možganov z modelom spodbujanja tako imenovanega kroženja možganov, dobro vplival na naš znanstvenoraziskovalni ekosistem. Pod črto. Lahko bi bilo bolje, žal ste premalo ambiciozni. Sami bi določene konceptualne zadeve in razdelitve med javnim in zasebnim zapisali drugače. Dobro pa je, da bo Slovenija vsaj formalno dobila potreben razvojni dokument, ki je potreben tudi za črpanje evropskih sredstev, pa čeprav bo te dokumente za vami treba popravljati. A žal to ne bo edino neustrezno urejanje stvari, ki jih boste pustili za seboj. Naj vam ponazorim: znanost in gospodarstvo dandanes sta in-in, ne ali-ali. Glede pametnega prehoda. Zadnje poročilo Umarja kaže – kaj? so po načrtovanju skupaj NOO, odpornosti in okrevanja, ter kohezije 2021–20217 od nas slabši zgolj sorodno populistična Češka ter Malta in Ciper. Skratka, tu nas čaka še ogromno dela, koliko se bo dalo na koheziji izpogajati, in upam, neka sestava parlamenta, v kateri bo dosti več pameti. Hvala. Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Dober dan! Hvala lepa za besedo, predsednik. Predlagana strategija, ki naj bi bila ključni strateški dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij ter osnova za oblikovanje politik na družbenem, gospodarskem, energetskem in okoljskem področju, je zastavljena dokaj skromno. Polna je zelo splošnih trditev o pomenu v navednicah »odlične« znanosti in pojmov, ki niso jasno definirani. V strategiji prav tako ni navedenih nobenih jasnih, konkretnih in smiselnih ciljev, kaj šele da bi bil v njej predstavljen kakšen resen načrt konkretnih ukrepov in časovnica za njihovo uresničevanje. V Levici zato resolucije ne bomo podprli. Kot v Levici opozarjamo že ves čas, je obseg javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno dejavnost in raziskovalno infrastrukturo ter kadre v Sloveniji nezadosten. Slovenske vlade so v času ekonomske krize proračun za znanost zmanjšale za tretjino in odvzetih sredstev tudi v obdobju gospodarske rasti niso nadomestile. Rezultat je bil zmanjšanje števila znanstvenic in znanstvenikov ter raziskovalk in raziskovalcev, beg možganov in s krčenjem programa mladih raziskovalcev otežena reprodukcija kadrov. Slovenija po javnih vlaganjih v znanost in raziskovanje močno zaostaja za povprečjem Evropske unije, saj zanje iz proračuna nameni zgolj 0,52 % BDP, medtem ko je povprečje Evropske unije 0,8 %. Posledice varčevanja pri vlaganju v znanost in raziskovanje postajajo vedno bolj vidne, saj je Slovenija v letu 2019 po inovacijski uspešnosti izpadla iz skupine držav Evropske unije močnih inovatork v skupino zmerno inovativnih držav. Poleg Romunije smo edina država, ki je zabeležila padec na omenjeni lestvici. Nedavno sprejeti zakon o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti tega problema ne odpravlja, saj ne zagotavlja obveznega financiranja znanosti in raziskovanja, tempo povečevanja sredstev pa je nezadosten, saj predvideva, da bomo v Sloveniji za leto 2020 zastavljeni cilj javnega financiranja v višini 1 % BDP dosegli šele leta 2028. V Levici smo razočarani, da koalicija ni podprla amandmaja, da naj resolucija do leta 2030 zasleduje cilj 1,5 % BDP javnih vlaganj in 3,5 % celotnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Koalicija prav tako ni podprla amandmaja, da se v resolucijo doda nov ukrep za izboljšanje položaja doktorskih študentov. Ta amandma smo skupaj z ostalimi strankami demokratične opozicije

Predvsem mlajši znanstveniki in znanstvenice namreč pogosto opozarjajo na izkoriščanje in odškodovanje mlajših sodelavcev, na zlorabe vodstvenih položajev, goljufanje pri avtorskih raziskavah. Opozarjajo tudi na splošno razširjenost kulture skrivanja, prikrivanja in toleriranja kršitev ter na kaznovanje žvižgačev. Ob tem pa je potrebno poudariti, da v Sloveniji nimamo vzpostavljenih delujočih mehanizmov, ki bi takšne pojave sistematično zaznavali in in odpravljali. Teh mehanizmov in ukrepov pa ne predvideva niti ta resolucija. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala lepa za besedo. Slovenija potrebuje močno znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki bo nosilni steber napredka v državi. O tem se pri nas govori že vsaj 10 let, pa kljub zapisanim obljubam, resolucijam, strategijam in akcijskim načrtom tega napredka v posameznih preteklih letih ni bilo. Po podatkih zadnjega merjenja evropskega inovacijskega indeksa v letu 2021 se je Slovenija uvrstila na 15. mesto med državami članicami Evropske unije, kar pomeni, da je Slovenija ostala v skupini držav zmernih inovatork. Inovacijska uspešnost Evropske unije se je izboljševala v celotnem obdobju 2014 do 2021. V Sloveniji se je v letih 2018 do 2020 poslabševala, leta 2021 pa se je trend prekinil in se obrnil navzgor. Države, ki prepoznajo izjemno pomembnost znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, so v današnjem svetu vodilne tako v gospodarskem smislu kot tudi v skrbi za naravo, okolje in ljudi. Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slovenije do leta 2030, ključen strateški dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij, je dobra podlaga za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja ter vedno novih izzivov, ki jih prinaša čas. Neločljivo se prepleta z Nacionalnim programom visokega šolstva, Strategijo razvoja Slovenije 2030, Slovensko industrijsko strategijo 2021– 2030, Slovensko strategijo pametne specializacije, Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, Nacionalnim programom varstva okolja 2030, Digitalno Slovenijo ter Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Slovenijo do leta 2025, načrtom Slovenija – dežela inovativnih zagonskih, startup podjetij. Slovenija je dežela zagonskih podjetij in močnih inovatorjev z uspešnim sistemom prenosa znanja v gospodarstvo in družbo. To omogoča večjo dodano vrednost in pomembno vpliva tudi na prihodke v državnem proračunu, temu pa mora z roko v roki slediti tudi ustrezno in učinkovito davčno okolje. Povečanje števila inovacijsko aktivnih podjetij z visoko dodano vrednostjo intenzivno vpliva na hitrejši prenos znanja, razvoj družbe ter socialno blaginjo. Znanost, raziskave in razvoj prinašajo preizkušene postopke in izvirne rešitve, zato je ključno osredotočiti se na stabilno financiranje znanosti za doseganje novih spoznaj in izvirnih idej, spodbujati tesno sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, vpetost v evropski raziskovalni prostor ter vzpostavitev privlačnih in konkurenčnih pogojev za delo in skrb za karierni razvoj raziskovalk in raziskovalcev. V Novi Sloveniji poudarjamo, da je potrebno močno povezovanje naših znanstvenikov in inovatorjev tudi s tistimi, ki svoje raziskovalno delo opravljajo v tujini, da se jim na čim bolj enostaven način omogoča vračanje v Slovenijo za predajo znanja in izkušenj vsem mladim, ki si tega želijo. Država ne sme imeti mačehovskega odnosa do slovenskih znanstvenikov, ki poučujejo na tujih fakultetah in delujejo na tujih raziskovalnih agencijah. Nanje moramo biti ponosni. Da v Novi Sloveniji mislimo resno z inovacijami, je naš najboljši garant minister Mark Boris Andrijanič, ki s Strateškim svetom za digitalizacijo na področju izobraževanja vzpostavlja integrirano digitalno učno okolje s sodobno podanimi učnimi vsebinami. Svet za digitalizacijo predlaga tudi vzpostavitev več informacijskih platform, med njimi za povezovanje slovenske znanosti za trajnostno poročanje podjetij ter za upravljanje ponudbe in povpraševanja na področju industrijskih ostankov in odpadkov. Vzpostavili naj bi tudi enotno platformo za plačilo avtorskih pravic zlasti na področju glasbe. Le s sodelovanjem in le skupaj bomo lahko kot skupnost uspešnejši doma in na mednarodnih lestvicah, in to je naš skupen cilj in cilj resolucije. Poslanci Nove Slovenije bomo resolucijo podprli. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Konkretno. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 je strateški dokument, ki daje podlago za nadaljnji razvoj ter podporo znanosti in inovacijam. Družba, ki v ospredje postavlja odličnost v znanosti ter spodbudno okolje za raziskave in inovacije, je družba, ki je prepoznala potencial v politikah, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja. Želimo si, da bi Slovenija tudi v prihodnje sledila tem ciljem in še naprej gradila prihodnost slovenske družbe tudi s prepoznavnostjo dosežkov naše znanosti, inovacij ter raziskav v svetu. Resolucija zagotavlja podlago za doseganje sinergij tudi na drugih področjih. Izhaja iz lani sprejetega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Temelji na izhodiščih in usmeritvah, ki jih je pred enim letom sprejel Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Naslavlja ključne organizacijske ter družbene izzive, tudi tiste na mednarodni ravni. Pomemben element resolucije je tudi njeno dopolnjevanje nekaterih področij, ki izhajajo iz drugih nacionalnih strateških dokumentov, kot so na primer Slovenska strategija pametne specializacije, Digitalna Slovenija ter Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Sloveniji. Poseben poudarek daje novemu okviru evropskega raziskovalnega prostora, katerega namen je dvig konkurenčnosti ter blagostanja prebivalcev Evropske unije. Vključenost v številne druge družbene podsisteme je eno glavnih vodil resolucije. Družbene spremembe v zadnjih nekaj desetletjih čutimo še danes. Še vedno so aktualne in bistveno narekujejo smer nadaljnjega družbenega napredka in predvsem sposobnost odzivanja na spremembe. Pomen znanosti, raziskav in inovacije se ob vsaki krizi izkaže za ključnega. Verjamemo, da so v tem kontekstu besede odveč, če se spomnimo zadnje krize, nastale zaradi hitrega širjenja nalezljive bolezni covid-19. Javna sredstva oziroma javna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost so ključnega pomena za njun nadaljnji razvoj. Leta 2027 bo obseg javnih sredstev znašal že 1 % bruto domačega proizvoda, cilj pa je do leta 2030 doseči javna vlaganja v višini 1,25 % bruto domačega proizvoda. Za celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost pa je izjemnega pomena tudi prenos znanja in povezovanje z gospodarstvom. Pričakujemo, da bo z zastavljenimi cilji možno doseči bistveno višji odstotek celotnih vlaganj v znanost in inovacije, in sicer v višini 3,5 % bruto domačega proizvoda. Ne pozabimo pa, da brez vrhunskih strokovnjakov ne bo možno doseči vseh ambicioznih ciljev. Moramo se zavedati, da potrebujemo spodbude in ustrezno ovrednotena delovna mesta za znanstvenike in raziskovalce, ki jih v tem trenutku težko privabimo v Slovenijo, sploh naše vrhunske strokovnjake, ki danes dosegajo odlične rezultate v tujini. Za dosego tega ne moremo slediti zgolj parcialnim ciljem, temveč moramo stremeti k temu, da v čim večji meri realiziramo vse predvidene ukrepe za dosego vseh ciljev resolucije, torej tako spodbujanja učinkovitega upravljanja raziskovalnega in inovacijskega sistema in okrepljenih vlaganj v raziskave in inovacije, omogočanja ter spodbujanja kariernega razvoja raziskovalcev in raziskovalk ter doseganja odličnosti v znanosti, zagotavljanja odlične in mednarodno konkurenčne raziskovalne infrastrukture, pospešenega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom s spodbujanjem prenosa znanj in inovacij kot vseh štirih horizontalnih ciljev. V Poslanski skupini Konkretno bomo Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 podprli. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o podpoglavju in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 16. marca 2022. V razpravo dajem podpoglavje »Cilj 3. Karierni razvoj raziskovalcev in raziskovalk ter odlična znanost« ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB. Prva se je k besedi prijavila Lidija Divjak Mirnik. Hvala za besedo, predsedujoči. Kot rečeno, imam zelo malo časa, v LMŠ menimo, da bi se moralo do leta 2026 vsako leto zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov za investicije v znanost, ker seveda teh dodatnih 100 milijonov evrov ne razumemo kot strošek, ampak kot naložbo v družbo znanja, kjer znanost povezuje družbene sektorje in tudi prispeva k razvoju družbe in države in seveda posledično tudi vseh nas, ki živimo v tej državi. Tudi zato ta amandma, ki smo ga v koaliciji KUL vložili SD, LMŠ, Levica in SAB, kjer dodajamo dodaten ukrep pri podpoglavju »Cilj 3. Karierni razvoj raziskovalcev in raziskovalk ter odlična znanost«. In sicer, nov ukrep se glasi: »Posebno pozornost bomo namenili doktorskim študentom in raziskovalcem na začetku kariere oziroma mladim, delujočim v raziskovalni in visokošolski dejavnosti v Sloveniji, in Slovencem, delujočim na teh področjih v tujini. Poudarek bo na vzpostavitvi meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih raziskovalne dejavnosti. Vse to z namenom vzpostavitve do mladih raziskovalcev prijaznega, poštenega in trajnostno naravnanega raziskovalnega okolja, kjer se raziskovalce na začetku kariere obravnava spoštljivo in imajo tudi dostop do dolgoročnih in stabilnih poklicnih poti.« Pomembno je namreč kroženje možganov, ki je seveda nujno potrebno, da se nam ne bo zgodil samo beg možganov, kar se nam v tem trenutku dogaja. Zato želimo s tem novim amandmajem oziroma ukrepom pri cilju 3 izboljšati položaj in status doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, torej mladim raziskovalcem, ki bodo lahko na ta način tudi dobivali projekte, ki bodo na ta način imeli bolj stabilno zaposlitev in ki ne bodo odrinjeni od, da rečem, tistih »starejših«, seveda in tudi dejansko starejših kolegov na univerzah, ki že imajo svoje, da tako rečem, vzvode vzpostavljene. Dolžnost države do do mladih raziskovalcev je, da jim omogočimo, da se na začetku karierne raziskovalne poti razvijejo v odlične raziskovalce, in seveda jim je potrebno pri tem pomagati. To počnemo s tem predlogom amandmaja. Želim si, da to spoznajo tudi v koaliciji in ta amandma podprejo, če že takrat pri vseh tistih amandmajih, ki smo jih vložili k sami resoluciji, niso najbolj slišali. Hvala lepa.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 O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 23. marca 2022 v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade Damirju Orehovcu, državnemu sekretarju. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci! Naj začnem kar z vodilom predlagane resolucije, ki je zapisano pod samim naslovom Zeleni in ustvarjalni razvoj visokošolske dejavnosti, temelječ na odličnosti in odprtosti za dobrobit širše družbe. Ključni strateški cilj, ki ga želimo doseči, je dvig ravni in kakovosti visokošolske izobrazbe v Sloveniji, ob skrbi za kakovost izobraževanja in odličnost v raziskovanju; povečati odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe; okrepiti njegovo mednarodno vpetost; izboljšati dostopnost izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje učenje v vsej Sloveniji; povečati intenzivnost raziskav in inovacij in izboljšati prenos znanja v družbeno okolje. Vsebina je zgrajena iz petih pomembnih sklopov. Naj jih naštejem in pri vsakem morda poudarim samo nekaj bistvenih poudarkov. Družbeni razvoj in visokošolski sistem je prvi. Naš cilj je izboljšanje mednarodne primerljivosti in disciplinarne disciplinarne pluralnosti visokošolskega sistema. Želimo omogočiti brezplačen študij vsem na vseh treh stopnjah. Tesneje je potrebno povezati visokošolsko izobraževanje, raziskovanje in tehnološki razvoj. Visokošolski zavodi morajo biti aktivno vključeni pri razvoju slovenskega jezika ter ohranjanju in razvoju nacionalne kulturne dediščine in identitete. Drugi sklop je zakonodaja in financiranje. Zagotoviti je treba večjo transparentnost in enake pravice in odgovornosti ter enakopravno obravnavo vseh študentk in študentov. Potrebna je prilagodljivost in odzivnost visokošolskih zavodov na potrebe družbe. Tretja je kakovost. Eden od pomembnih ciljev, ki jih zasleduje resolucija, je prav gotovo tudi trajno zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Poučevanje mora biti osredotočeno na študentke in študente in izhajati iz strokovnega raziskovalnega oziroma umetniškega dela. Tudi na visokošolski ravni je potrebno vzpostaviti sistem tako imenovanega vseživljenjskega učenja. Četrto internacionalizacija. Želimo povečati stopnjo vključenosti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v skupni evropski visokošolski prostor in s tem doseči internacionalizacijo kurikulumov ter povečati vključenost Slovenk in Slovencev, ki živijo v tujini, v slovenski višješolski sistem. Tudi stopnja in kakovost mobilnosti na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se mora zvišati. Petič, digitalizacija. Visoko šolstvo ima v procesu digitalne preobrazbe pomembno vlogo, ki jo predlog resolucije seveda spodbuja, le tako bomo skupaj lahko zagotovili pogoje za izvedbo digitalne preobrazbe v naši državi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo po sprejemu Nacionalnega programa pripravilo področne akcijske načrte, torej njegovega uresničevanja, v katerih bodo opredeljeni tudi plan aktivnosti, terminski plan izvedbe ter mehanizmi in viri financiranja. Naj zaključim, spoštovane poslanke, poslanci. Pred seboj imate pomemben strateško in razvojno naravnan dokument, pripravljen s širokim konsenzom strokovne in zainteresirane javnosti. Naj zeleni in ustvarjalni razvoj visokošolske dejavnosti, temelječ na odličnosti in odprtosti za dobrobit širše družbe, postane naše skupno vodilo. Hvala. Hvala tudi vam. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Ivi Dimic. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 27. seji 25. februarja 2022 obravnaval Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030, ki ga je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je predstavil predlog resolucije. Zakonodajno-pravna služba je predloženo resolucijo proučila z vidika njene skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika. Njena predstavnica je opozorila na naravo akta oziroma resolucije ter pri tem na odločbo Ustavnega sodišča, ki je ureditev, ki je na nacionalni program prenesla vsebine, ki se lahko urejajo le z zakonom, že razveljavilo. Ustavno sodišče je pri tem opozorilo, da lahko Državni zbor pravice in obveznosti državljanov in drugih oseb ureja le z zakonom, hkrati pa opozorilo tudi, da iz 2. člena Ustave izhaja, da se morajo temeljna razmerja med državo in državljani urejati z zakoni in ne z resolucijami. S pravnosistemskega vidika pa je opozorila, da je vsebina nacionalnega programa določena z Zakonom o visokem šolstvu, pri čemer pa obravnavani predlog resolucije ni skladen z zakonom. Opozorila je še na neusklajeno financiranje, ki je določeno med cilji, ter na sporen cilj, ki se nanaša na uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku. Svoje mnenje je podal tudi Državni svet, ki je v svojem mnenju predlog resolucije podprl. Predlog resolucije je ocenil kot kakovostno podlago za nadaljnji razvoj visokega šolstva in izrazil pričakovanje, da bodo vladni akcijski načrti sledili strateškim usmeritvam s cilji in ukrepi, opredeljenimi v nacionalnem programu. Sledila je razprava, v kateri so nekateri članice in člani odbora menili, da je bila pri pripravi predloga resolucije izključena strokovna javnost. Pojasnili so, da je Vlada mimo Sveta za visoko šolstvo v predlog uvrstila finančni mehanizem, ki spodbuja zasebno financiranje in ki manj ugodno obravnava tiste znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki niso neposredno zanimive za prosti trg. Pri akreditacijah v visokem šolstvu so opozorili, da želi Vlada izpeljati možnost obvoda Zakona o splošnem upravnem postopku, kar lahko povzroči zakonsko nedoločnost postopkov pri razreševanju sporov v akreditacijskih postopkih in s tem še več sodnih sporov. Glede objav rezultatov študentskih anket pa so opozorili, da lahko pride do zlorab pri anonimnem ocenjevanju pedagogov ter za nenatančno numerično ocenjevanje s strani študentov, ki redko ali nikoli niso obiskovali predavanj učitelja. Drugi pa so pohvalili predlog resolucije, predvsem poudarjanje učinkovitosti visokega šolstva, povezovanje ustanov in sodelovanje pri raziskovanju, poučevanju ter tehnologiji. Predlog resolucije je pohvalil tudi predstavnik ŠOS, ki je predstavnik mladih, ki bodo tudi uporabniki resolucije. Pojasnilo so, da ostajamo država, ki je lahko ponosna na brezplačen študij na vseh treh stopnjah, ter ambicioznost, ki je izkazana iz predloga resolucije, da bo v bližnji prihodnosti, in najmanj 50 odstotkih, 30-do 40-letnih oseb končalo vsej prvo stopnjo visokošolskega študija. Pozdravili so vzpostavitev sistema davčnih spodbud za vlagatelja v visokošolski raziskovalni sistem s strani zasebnega sektorja in stimulativno davčno obravnavo pri pridobivanju delovnega dovoljenja. Odbor je sprejel predloga za amandmaje odbora ter v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o delih predloga resolucije in jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga resolucije. lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Mojca Škrinjar. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Pozdravljene kolegice in kolegi ter vsi, ki nas spremljate! Z jasno zastavljenimi cilji delovanja v okviru Evropske unije bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba, kar bo dosegala z odličnim visokim šolstvom in odlično raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov in raziskovalnih inštitutov ter odgovorno akademsko, institucionalno in ekonomsko avtonomijo. To bo zagotavljajo pridobivanje konkurenčnega in kakovostnega kadra za potrebe trga dela prvenstveno v Sloveniji kakor tudi širše v Evropski uniji. Tako ambiciozna strategija postavi Slovenijo v vrh evropskega intelektualnega prostora, kar kaže na samozavest, pogum in pripravljenost na trdo delo in spoštovanje inovativnega in ustvarjalnega duha. Med vsemi pomembnimi cilji v tej strategiji zasluži veliko pozornost cilj izboljšanja mednarodne primerljivosti in disciplinarne pluralnosti visokošolskega sistema. Ta bo disciplinarno pluralen, na ravni države pa bo zagotovljena zastopanost vseh pomembnih temeljnih in aplikativnih področij. Resnici na ljubo je treba povedati, da se v uglednih mednarodnih primerjavah naše univerze ne nahajajo v prvi stoterici najuspešnejših univerz. Daleč od tu! Tam pravzaprav prvo deseterico praviloma zasedajo ameriške univerze, kot je Harvard, Stanford, MIT ter priložnostno dve britanski: Cambridge, Oxford. Položaj naših univerz pa se je v preteklem desetletju ni izboljšal; nasprotno, poslabšal se je. To pa velja za povprečje tako univerz kot posamičnih fakultet. V resnici so nekatere posamične fakultete izjemno uspešne, kar je lahko vodilo za vse. Resolucija postavlja tako ambiciozne cilje, ki naj prav vse univerze, kakor tudi posamične fakultete znotraj, zunaj njih spodbudi in naj jim omoči razvoj, ki sega do odličnosti, ki bo Slovenijo tudi na tem področju postavil na vrhove Evropske unije, kar zagotavlja cilj zagotoviti večjo prilagodljivost in odzivnost visokošolskih zavodov na potrebe družbe. Ustvarjeni bodo pogoji in zagotovljena avtonomija, ki bo univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom olajšala ter s tem pospešila razvoj novih študijskih programov in upoštevanje zaposlitvenih potreb na deficitarnih področjih racionalizacije, finančne učinkovitosti in ponudbe študijskih programov v Sloveniji. Posebno pozornost in odobravanje pa nudi cilj, da vsaj 50 odstotkov državljank in državljanov v starosti od 30 do 34 let zaključi eno od stopenj visokošolskega izobraževanja do leta 2030, ter ukrep, da se bo spodbujalo sistem prehajanja med srednješolskim in visokošolskim sistemom; to pa tako, da bo sistem vertikalne prepustnosti srednješolskega in visokošolskega sistema izobraževanja s prilagoditvijo na neavtomatski vertikalni prepustni sistem. Pripravljeni bodo pogoji za vertikalno napredovanje strokovnih in srednješolskih programov na študijske programe, ob upoštevanju potrebnih predhodno pridobljenih temeljnih znanj ter praktičnih izkušenj in strokovne usposobljenosti. Modernizacija pa se obeta tudi v ukrepu ureditve priznavanja neformalno pridobljenega znanja ter cilj oblikovanja študijskih programov za izzive prihodnosti. Posebej veseli cilj izvedba sistematičnega privabljanja Slovenk in Slovencev iz zamejstva, tujine. Za dosego kakovosti je v resoluciji ustrezno umeščen cilj na študentke in študente osredinjeno poučevanje. Zagotovo je kazalnik, in kako se institucija oziroma profesorji ukvarjajo s svojimi študenti, s ciljem spodbujati in povečati učinkovitost njihovega študija – kazalnik kakovosti. Podpreti je treba tudi cilj povečati sredstva za visokošolsko dejavnost ter dati primeren poudarek digitalizaciji. V Slovenski demokratski stranki podpiramo enakomeren razvoj regij, h kateremu ključno pripomore visokošolski in znanstvenoraziskovalni prostor. Zato bomo podpirali nastanek nove javne univerze v Novem mestu, ki bo pomenila četrto javno univerzo in tako bolj zaokrožila ponudbo in enake izhodiščne možnosti za vse državljanke in državljane. Resolucijo bomo podprli. Hvala lepa. skupin. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 vsaj delno naslavlja neke pravilne cilje, ki bi jih morali v naslednjih letih doseči, se pravi, izzive. Še bolj pomembno kot ta resolucija, ki jo imamo danes pred sabo, pa so akcijski načrti. Če akcijski načrti ne bodo sprejeti, tudi sama resolucija ne bo uresničena na takšen način, kot bi morala biti; se pravi, zadeve, ki so po mnenju LMŠ v njej dobre. So pa tako kot v vseh vladnih zakonih tudi v tej nekateri podtaknjenci, zaradi katerih jih v Listi Marjana Šarca kot vse kaže, če ne bodo sprejeti amandmaji, ki gredo v urejanje, kot zagovarjamo v LMŠ – ne bomo mogli sprejeti oziroma potrditi. Govorilo se je že o novih univerzah. V Listi Marjana Šarca vsekakor ne podpiramo tega, da nove univerze rastejo kot gobe po dežju, kajti univerze so najvišja stopnja neke akademske sfere, raziskovanja, poučevanja in te univerze morajo, če že so ustanovljene, biti ustanovljene kot neki kakovostni zavodi, ne pa zaradi takih in drugačnih interesov. Po našem mnenju je podtaknjenec tudi člen, ki pravi, da bo merilo za financiranje javnih univerz tudi njihova uspešnost pri pridobivanju tržnih dejavnosti. Nekaj takega je nesprejemljivo. da morajo univerze biti finančno neodvisne in da ne smejo tekmovati na finančnem trgu, se pravi za denar, kajti s tem se osredotočajo na pridobivanje denarja, ne pa na tisto, kar je njihova prvotna naloga, to je poučevanje in predavanje našim prihodnjim prihodnjim ljudem, ki bodo na takšnih in drugačnih delovnih mestih, se pravi študentom. Za nas v LMŠ je to nesprejemljivo. Prav tako nas zelo motijo podtaknjenci, kar se tiče koncesij. Vemo, kaj je aktualna vlada delala s koncesijami. Nenazadnje je tudi v preteklosti druga Janševa vlada na koncu mandata podeljevala koncesije, ki jih je kasneje sodišče razveljavilo. Tudi v enem izmed PKP je bil podtaknjenec, ki je podaljševal koncesije izbranim zasebnim univerzam in prav te koncesije je Ustavno sodišče zadržalo −, se pravi to podaljševanje. Zaradi tega, ko aktualna vlada sprejema takšne in drugačne zakone glede koncesij, moramo biti še posebej pozorni. Tudi v tej resoluciji so se ponovno znašle zadeve, ki v to resolucijo ne sodijo. Se pravi, lahko rečemo podeljevanje koncesij na lepe oči, se pravi, brez nekih meril. Zato tudi v opoziciji vlagamo amandmaje, ki ta ta merila, te pogoje določajo dosti bolj načrtno, se pravi pod pogoji, da ne more nekdo dobiti koncesije na lepe oči. Upamo, da bo koalicija te amandmaje potrdila. Prav tako pa se ne strinjamo s tem, ko je koalicija v to resolucijo vrinila, lahko rečemo, zelo sporen člen, da se pri zasebnih univerzah, se pravi pri koncesijah, briše pogoj glede kadrov in infrastruktur. Se pravi, nezaslišano je, da nekdo dobi koncesijo, nima pa rednih profesorjev, nima pedagoškega kadra, ki na tej fakulteti poučuje, ampak so to le zunanji sodelavci, in nima infrastrukture. Se pravi, dejansko nima pogojev, da bi lahko ta pedagoški proces sploh potekal na nek normalen način. Kot sem že omenil, resolucija delno naslavlja neke pravice, neke zadeve, ki bodo v bodoče morale biti urejene. Upamo tudi, da ti akcijski načrti bodo sprejeti, ki bodo to resolucijo v tej meri uresničili. Želimo pa si, da bodo sprejeti

Hvala lepa, podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke, kolegi poslanci! Nacionalni program razvoja visokega šolstva, ki je veljal v obdobju 2011−2020, je potekel, ne da bi bil spremenjen Zakon o visokem šolstvu. Čeprav vam je prejšnja ekipa pustila v predalu dobro osnovo novele, v veliki meri usklajene z deležniki na ravni delovne skupine, aktualnega vodstva MIZŠ to očitno ni zanimalo, saj je več pozornosti namenjalo nepotrebni in protiustavni določba 6. protikoronskega zakona, ki je bila pisana na kožo točno določenemu zasebniku, ki je politično blizu aktualni nomenklaturi. Prav tako je bil čas za parcialne interesne zgodbe ter seveda, kot se za desno vlado spodobi, podeljevanju koncesij v sumljivih okoliščinah, brez upoštevanja revizije Računskega sodišča Republike Slovenije glede zagotavljanja kakovosti in raznovrstnosti študijskih programov v Republiki Sloveniji. Edini razlog, da je ta resolucija pred nami, verjetno sloni na izjemnih strokovnih kadrih na Direktoratu za visoko šolstvo, ki je pričakalo aktualno ministrico in ima zasluge za osnovno pripravo predloga razvoja visokega šolstva. Kljub nedvomni strokovnosti in znanju pa je za strokovne kadre na ministrstvu pod to nekompetentno ekipo žal zmanjkalo prostora, saj je pred strokovnostjo dala prednost lojalnosti in sledenjem partikularnim in ne javnim interesom. Slovenija bi potrebovala spremembe na visokošolskem področju, ki morajo v korak s časom, v katerem živimo, predvsem pa bi morali omogočiti razvoj v smeri kakovosti, sodelovanja z okoljem in globalnimi trendi. Namesto tega imamo danes žal pred nami resolucijo, iz katere se iz aviona vidi, kako so si vaši prijatelji, lastniki zasebnih fakultet, napisali odstavek o koncesijah in javni službi. Zato ste verjetno tudi zavrnili naše amandmaje. Niti za določilo, ki bi omejilo zasebnike s koncesijo pri zaračunavanju stroškov in prispevkov študentov, ni bilo podpore. Očitno vas ne moti, da nekdo služi na njihov račun. Celo dopolnil, ki izhajajo iz uradnega priporočila Zagovornika načela enakosti in smo jih posvojili ter predlagali, niste podprli. Kako pomembna bi bila uvedba tako imenovanega raziskovalnega lump suma za okrepitev raziskovalne dejavnosti na univerzi, vam očitno tudi ni jasno ali pa noče biti jasno. Ob vseh bombonjerah, ki ste jih razdelili v zadnjih dveh letih in nas bo po njih še zelo zelo bolela glava, pa tudi niste zmogli podpore predlogu, ki bi si kot cilj postavil izgradnjo vsaj 5 tisoč novih študentskih postelj do leta 2030, da o tem, da ste obrnili hrbet predlogu sprejetja zakona za končno izgradnjo NUK 2, niti ne izgubljam besed. Pod črto: resolucija pred nami je, tako kot marsikaj od te vlade, pripravljena na način Samo da je, da se zagotovi ustrezne pogoje. Kar je dobrega v njej, je po zaslugi strokovnih kadrov, ki ste jih že pred časom odslovili, ter deležnikov, ki so sodelovali pri pripravi te resolucije. Tudi to bo očitno še eno slabo opravljeno delo, ki ste ga pustili za sabo, in popravljanje, h kateremu bomo morali pristopiti po 24. aprilu, za katerega lahko samo upamo, da pride prej ko slej. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. Hvala lepa. Dober dan še enkrat! V času aktualne vlade je njena glasovalna večina v Državnem zboru hitela sprejeti marsikateri strateški dokument, ki usmerja razvoj različnih področij tudi za desetletje ali več: nabava orožja, dolgotrajna oskrba, nacionalni kulturni program in tako naprej. Žal pa ugotavljam, da je skupni imenovalec vseh strateških dokumentov, pod katere se podpisuje aktualna oblast, vedno isti: zasebni, včasih osebni, partikularni interes nad javnim. Od tu naprej in zavoljo tega pa v praksi v razgradnjo obstoječega z odrešeniško napovedjo nadomestitve z »boljšim, modernejšim, bolj evropskim, torej privatnim«. Težko rečemo, da pričujoči dokument, torej Predlog resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030, ponuja neposredno privatizacijo visokega šolstva, ga pa kot plastelin zelo kreativno gnete, da bo najprej zadostil kriterijem ne raziskovanja razvoja in izobraževanja, ampak trga, torej zasebnega kapitala. Da ne bom zgolj pavšalen in splošen, Vlada v Nacionalni program umešča finančni mehanizem, ki spodbuja zasebno financiranje in kot manj ugodno obravnava tiste znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki niso neposredno zanimive za prosti trg. Zavode na področju visokega šolstva bi zasledovanje takšnega cilja preusmerilo torej v tiste discipline, ki lahko v večji meri pridobijo aplikativne projekte, ki bi jih pa potem bil pripravljen financirati zasebni kapital. Na ta razvojni zdrs je obsežno opozoril tudi Visokošolski sindikat Slovenije. S tem ciljem oziroma mehanizmom se tudi spodbuja širjenje aplikativne dejavnosti na račun bazičnega raziskovanja, kar ne bi smela biti ključna usmeritev javnega financiranja visokega šolstva. S to konkretno določbo se tako relativizira siceršnje zavzemanje programa za povečanje proračunskega financiranja visokega šolstva ravno zaradi njegove širšega družbenega pomena. Omenjeni problem, kolegice in kolegi, v Poslanki skupini Levica poskušamo na tej točki parlamentarne obravnave odpraviti z ustreznim amandmajem in računam na zdravo pamet in podporo. A to ni edini križ tega dokumenta. Problematičen je tudi način, kako je Vlada vnesla možnost obvoda Zakona o splošnem upravnem postopku v postopkih akreditacije. Vlada Republike Slovenije je glede akreditacij v tem mandatu enkrat že kršila ustaljene postopke akreditiranja visokošolskih zavodovo oziroma kar z interventnim zakonom za odpravo posledic epidemije spremenila pogoje akreditacij. Tukaj predlagana vsebina lahko povzroči zakonsko nedoločenost postopkov pri reševanju sporov v akreditacijskih postopkih in s tem še več sodnih sporov, zmanjšanje katerih je argument predlagateljev tega cilja. In še, Nacionalni program visokega šolstva še vedno vključuje javno objavljanje in rangiranje posameznih učiteljev in učiteljic, čeprav se je izkazalo, da v praksi prihaja do zlorab pri anonimnem ocenjevanju pedagogov ter za nenatančno numerično ocenjevanje s strani študentov, ki redko ali nikoli niso obiskovali predavanj učitelja, ki ga ocenjujejo. Resorno ministrstvo in Rektorska konferenca sta bila v preteklosti že opozorjena, da zaradi obveznosti izpolnjevanja anket študenti z nizkimi z nizkimi numeričnimi ocenami kaznujejo zahtevnejše učitelje, javno objavljanje teh ocen pa je celo uporabljeno kot sredstvo pritiska predstojnikov nad posameznimi učitelji. V praksi zato objavljanje rezultatov na tak način izvedenih anket ne prispevajo k višanju kakovosti pedagoškega dela. V Levici smo v pretekli obravnavi z amandmajem predlagali, da se študentom omogoči podajanje analitičnih, kvalitativnih ocen ter da se pri ocenah pedagoškega dela poleg obstoječih raziskovalnih ter kvantitativnih pedagoških kazalnikov uvedejo tudi ustrezni kvalitativni kazalniki vrednotenja pedagoškega dela. Glasovalna večina Državnega zbora je menila, da amandma, ki je prevajal tako rekoč poziv visokošolskega sindikata, ni pomemben in ni ustrezen. V Levici pa menimo, da ta vlada ni ustrezna, in se veselimo 24. aprila. Po njem bo sprejetje strateških dokumentov, ki bodo na pomembnih področjih, kot so zdravstvo, dolgotrajna oskrba, podnebna politika, kultura ter izobraževanje in razvoj, dejansko pomagali. Resolucije ne bomo podprli. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati bo predstavila Iva Dimic. Izvolite. **IVA Ponovno hvala za besedo. Spoštovani! V Sloveniji se za nadaljevanje študija na visokih šolah in fakultetah na leto odloči približno nekje med 14 tisoč do 15 tisoč dijakov, zaradi česar je opaziti, da je bazen kvalitetnih študentov in tudi profesorjev omejen. Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva do leta 2030 je zato ključen dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik na področju slovenskega visokošolskega prostora. Vedno bolj se izkazujejo potrebe po dvigu ravni kakovosti visokošolske izobrazbe, tudi glede na potreba gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe. Močno se izraža tudi krepitev in sodelovanje v mednarodnem okolju, vseživljenjsko učenje ter povečanje raziskav in inovacij ter prenos znanja v okolje. Z jasno zastavljenimi cilji delovanja v okviru Evropske unije bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba. Le-to bomo dosegli z odličnim visokim šolstvom in odločno raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov in raziskovalnih inštitutov ter odgovorno akademsko institucionalno in ekonomsko avtonomijo. V zadnjem desetletju lahko tudi sami opazimo in začutimo, kako se stvari na področju znanja in raziskav ter poučevanja hitro spreminjajo. Vedno bolj pomembno postaja trajnostno usposabljanje in učinkovit prenos znanja v okolje. Zagotovo je prihodnost v digitalizaciji, v zelenem prehodu in vedno bolj postaja tudi kot način življenja vseživljenjsko učenje. V Novi Sloveniji želimo poudariti, da izobraževanje v Sloveniji ostaja in mora ostati enako dostopno vsem pod enakimi pogoji ter brezplačno. Zavedamo se pomena internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, saj je v interesu Slovenije, da privabi večje število tujih strokovnjakov v delo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Zastavljeni cilj je bil zapisan že v Nacionalnem programu za visoko šolstvo za obdobje 2011 do 2020 in v zadnjih desetih letih ni bil izveden. V tokratni resoluciji se dodaja ukrep stimulativne davčne obravnave, ki bo pripomogel k pridobitvi večjega števila tujih strokovnjakov. Slovenci smo dvomilijonski narod, zato je potrebno pozornost usmeriti z vso skrbnostjo tudi v poučevanje tujih jezikov. Na svoj jezik moramo gledati z veliko mero odgovornosti in če želimo slovenski jezik ohraniti, ga moramo tudi zaščititi. Zagotovo nekatere primerjave z velikimi evropskimi narodi, kot so Francozi, Španci in Nemci, niso na mestu, saj so to več kot petnajstkrat večji narodi od nas. V Novi Sloveniji smo v svojem programu za obdobje 2022 do 2026 zapisali, da se zavzemamo za mednarodno odprt visokošolski prostor, visokošolsko izobraževanje in da bomo s spremembo zakonodaje na slovenskih fakultetah lahko habilitirali tudi najboljše mednarodne profesorje, strokovnjake in podjetnike. Kot primer bi navedla prof. Jureta Leskovca, ki bi s svojim inovativnim mišljenjem pomembno doprinesel ideje in nova znanja v naš visokošolski prostor, pa tudi nov pogled na akademsko sfero. Od subvencij je potrebno preiti k davčnim olajšavam, saj podeljevanje subvencij zahteva obširen birokratski aparat in je davčna olajšava zagotovo tista, ki je najbolj stimulativna. Poslanci Nove Slovenije bomo resolucijo podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanke skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavila Maša Kociper. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje od leta 2021 do 2030 kot ključne strateške cilje navaja dvig ravni in kakovosti visokošolske izobrazbe, povečanje odzivnosti, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe. Nacionalni program visokega šolstva, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je, kot pravijo, ključni strateški dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik v slovenskem visokošolskem prostoru. V tem času naj bi slovensko visoko šolstvo ustvarilo pogoje in se znalo odzvati na pospešeno dinamiko sprememb v razvoju družbe in izzivov iz okolja ob upoštevanju svobodnega znanstvenega, umetniškega ustvarjanja ter potreb skladnega regionalnega razvoja države. Napovedujejo še, da bo visoko šolstvo še naprej javno dobro in javna odgovornost, ki se zagotavlja z jasnimi in zakonodajnimi pravili in nadzorom nad njihovim spoštovanjem ter zadostnim financiranjem iz javnih sredstev, da se prepreči prenašanje študijskih bremen na študente. Saj to se sliši kar dobro, kaj ne? A kot vedno se tudi v tem grmu skriva kakšen zajec. Vlada je, kot smo do zdaj že navajeni, tudi v to resolucijo podtaknila nekaj potencialno spornih določb; na primer, odpravljene bodo pravne ovire s področja zakonodaje in postopkov akreditacije tudi z odpravo uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku ter osredinjenjem na vsebine in kakovost presojanega. Navedeno pomeni, da NAKVIS pri vodenju akreditacijskih postopkov ne bi bil več zavezan k določbam ZUP, saj bi zakon agenciji pri vodenju postopku akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov omogočil, da zgolj smiselno uporabljajo določbe ZUP. Slednje bi vodilo v očitke o samovoljnem odločanju ‒ oziroma povejmo kar direktno – v možnosti samovoljnega odločanja, na koncu pa potencialno tudi v mnogo večje število sodnih sporov. Prav tako v resoluciji piše, »ob zagotavljanju izobraževalnih, raziskovalnih in umetniških odličnosti bo sposobnost visokošolskih zavodov za samostojno pridobivanje drugih virov, ki ne izhajajo iz proračuna Republike Slovenije, eden od pomembnih kazalnikov, ki bodo stimulativno vplivali na financiranje visokošolskih zavodov«. Navedena določba tako relativizira cilje Nacionalnega programa visokega šolstva za doseganje ciljev financiranja visokega šolstva, saj pravzaprav sili usmerjanju v tiste poddiscipline, ki prinašajo več zasebnega denarja, kar pa nikakor ne mor biti ključni kriterij, če želimo kakovost in odličnost. V SAB smo zato precej presenečeni, da se Vlada za javno šolstvo očitno zavzema tako, da izobraževalne zavode na račun javnega financiranja v boj za sredstva pošilja na prosti trg med zasebnike. Pod krinko razbremenitve študentov se tako pred nami skriva še en potencialni napad na javno šolstvo, tokrat visoko šolstvo; visoko šolstvo, ki so ga stranke tokratne koalicije že v preteklosti zelo šibile s tem, da so omogočili nekritično nastajanje zasebnih visokošolskih zavodov, ki so jih namenile za nagrado ali zahvalo svojim političnim podpornikom in ki so ‒ seveda, zakaj pa ne – bogato financirani iz javnih sredstev. Nismo pozabili niti na neuspeli in neokusni poskus predloga noveliranja Zakona o visokem šolstvu, kdor se še spomni, s katerim bi morali visokošolski zavodi spremenjene pogoje izpolnjevati šele ob drugem nadaljnjem podaljšanju akreditacije, kar se je izkazalo za neko gesto, ki je šla izrazito v prid eni od visokih šol ‒ in to komu le –, vaši novi univerzi, katere solastnik je Peter Jambrek, žena je v organih vodenja, hčerka in sin – ali karkoli že ima ‒ tudi, rektor je Matej Avbelj in tako naprej. Skratka, ena taka luštna izpostava desne politike in bojimo se, da se s tako politiko vodenja samo še nadaljuje. Naloga države po mnenju SAB pa je zagotavljati pogoje za kakovostni javni sistem izobraževanja, in to od osnovne šole naprej, skozi srednjo šolo, skozi fakulteto in do konca. Le samostojni in dobro izobraženi mladi ljudje lahko upajo na uspešno poslovno pot, na zadovoljno in srečno delovno obdobje in na starost, na neko dostojno pokojnino, ki jim bo zagotovila tudi dostojno starost. V SAB od tega cilja visoko kakovostnega javnega šolstva ne bomo odstopili, zato resolucije ne bomo podprli. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Konkretno bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej ministrici! Že drugi strateški dokument, ki ga danes obravnavamo, gre za Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030, ki je bil usklajen z vsemi ključnimi deležniki visokošolskega prostora ter odraža zavzetost za doseganje najboljših rezultatov pri odzivanju na družbene spremembe, pa tudi za zasledovanje skladnega družbenega razvoja. V ospredje ciljev resolucije je postavljena svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja in kot so nekateri pred nami že povedali, se skozi vse ukrepe zrcalijo številne vrednote in merila, ki dajejo prednost inovativnosti, pedagoški, raziskovalni in umetniški odličnosti, dvigu kakovosti našega visokošolskega prostora v mednarodnem merilu, zagotavljanju in ohranjanju kakovostnih delovnih ter študijskih pogojev, zagotavljanju visokih standardov akademske kulture in etike, sodelovanju z gospodarstvom, spoštovanju institucionalne avtonomije in, nenazadnje, ustvarjanju pogojev za doseganje blaginje družbe. Naša primerjalna prednost z drugimi državami je med drugim tudi široko dostopno izobraževanje na terciarni ravni. Izobraževanje kot ključna vrednota v naši družbi ostaja javno dobro. Visoko šolstvo kot javno dobro ostaja še naprej tudi javna odgovornost, ki se zagotavlja predvsem s predpisi, nadzorom in ustreznim ter obveznim financiranjem iz javnih sredstev. S predlogom resolucije se predvideva tudi sprememba zakonodaje, ki bi omogočila prilagodljivo in odzivno slovensko visokošolsko okolje s privlačnimi pogoji za študij in delo za namene internacionalizacije izobraževanja, raziskovanja in umetnosti. Poseben poudarek je tudi na pridobivanju visokokvalificiranega kadra iz tujine. Tako kot na številnih drugih področjih tudi visoko šolstvo ne bo moglo doseči optimalnega razvoja, če ne bo konstruktiven partner pri razvoju digitalne preobrazbe na področjih poučevanja, učenja, raziskovanja in inovacij. Menimo, da so vse te teme v predlogu resolucije ustrezno naslovljene. Ne pozabimo, da visokošolsko izobraževanje daje predvsem mladim možnost za začetek kakovostne poklicne poti. Nič manj pomembna ni dimenzija socialnega, kulturnega in ekonomskega razvoja. Kakovosten in raznolik visokošolski prostor pa se mora odražati tudi v visokem številu izobraženih in inovativnih strokovnjakov, ki jih odlikujejo visoki etični standardi. Tak prostor soustvarjamo vsi mi in ne samo izvršna veja oblasti ter pester nabor avtonomnih univerzitetnih subjektov. Za dosego tega potrebujemo med drugim vrhunske strokovnjake, tudi tiste iz tujine, ki bi bogatili naš visokošolski oziroma akademski prostor. Zavedajoč se tega, smo besedilo resolucije v nekaterih delih izboljšali z dopolnili na matičnem odboru. Ob tej priložnosti bi izpostavila le dva sklopa ukrepov, ki smo jih vnesli z dopolnili. Prvi se nanaša na oblikovanje posebnih ukrepov za pritegnitev vrhunskih strokovnjakov iz tujine. Drugi, ki pa je posredno povezan s prvim, je namenjen vzpostavitvi sistema davčnih spodbud za vlaganje v visokošolski in znanstvenoraziskovalni sistem s strani zasebnega sektorja. Eden pomembnejših ciljev, s katerimi bi zagotovili široko dostopno in mednarodno vpeto visoko šolstvo z internacionalizacijo v slovenskem prostoru ter nekaterimi študijskimi programi, ki bi se izvajali tudi v tujem jeziku, se močno prepleta s ciljem, ki bi omogočil vzpostavitev mehanizmov za trajni razvoj slovenskega jezika v visokem šolstvu in znanosti, predvsem v smislu strokovnega izrazoslovja. V naši poslanski skupini slednje močno podpiramo. Predlog resolucije vsebuje mnoge ukrepe, kjer poleg dviga kakovosti visokošolske izobrazbe v Sloveniji ter skrbi za kakovost izobraževanja in odličnosti raziskovanju, namenjamo veliko pozornosti tudi večji odzivnosti, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva in drugih. V poslanski skupini bomo predlog resolucije podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN Lep pozdrav vsem prisotnim! Obravnavana resolucija kot ključni cilj navaja dvig ravni in kakovosti visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Seveda skrbi tudi za kakovost izobraževanja in odličnost v raziskovanju, povečanje odzivnosti, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe; predvsem pa okrepitev njegove mednarodne vpetosti, izboljšanje dostopnosti izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečanje intenzivnosti raziskav in inovacij, izboljšanje prenosa znanja v družbeno okolje. Sliši se všečno, a kaj, ko našteto nima kaj veliko z realno sliko in življenjem v Sloveniji. Bolonjski študijski sistem je kvaliteto študija močno znižal, če si to hočemo priznati ali ne. Študentje, ki končajo bolonjski sistem študija za učitelja, morajo obvezno vpisati še magisterij, da bodo lahko učili v šolah. Sedanja zakonodaja je zmešana; brez strokovnega izpita študente ne zaposlijo, pri zaposlitvi pa je obvezen strokovni izpit. In kako se bo sedaj študent zaposlil, če mora opraviti šestmesečno delo pred strokovnim izpitom v svoji stroki? Mladostnike se pod pretvezo gradov v oblakih usmerja v visokošolske študije, ki v veliki meri na trgu dela niso kaj prida koristni. Ob stran se pa daje visokošolsko izobraževanje, kjer je skoraj večina diplomantov takoj zaposljivih, saj vsaj 40 odstotkov svojega izobraževanja opravijo pri delodajalcu. Absurdno je, da imamo magistre strojništva, ki pa ne znajo zamenjati niti žarnice; magistre ali celo doktorje ekonomije, pa ne znajo v trgovini izračunati, koliko znaša cena izdelka, če je 10 odstotkov cenejši. Slovenski nacionalni stranki se zavedamo, da je v znanju moč, a znanje mora biti kvalitetno. Namreč, manjka nam kvalitetnega kadra, ne pa izobraženega. Opustili smo poklicna dela, kot so: ličar, varilec, avtomehanik, mizar. Kot mi je znano, v Posavju primanjkuje dobrih varilcev, takšnih kadrov ni. Za dobre varilce se ponuja plača tisoč 500 evrov neto, in kljub temu jih ne morejo dobiti, kajti ni izobraževanja oziroma šolanja za ta poklic. Včasih so za takšna šolanja imeli obvezno prakso vsaj šest mesecev. Izobrazba še nikoli ni bila pokazatelj, da nekdo ima znanje in ga zna celo unovčiti. Počasi bo treba preiti z lepih besed k konkretnim dejanjem, kar pa z lično izdelano resolucijo ne bomo dosegli. In še nekaj, kar sem že tukaj povedal: ne deliti mariborske študent in ljubljanske študente! Študentje so vsi. lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana ministrica in minister, kolegice in kolegi vsem lep pozdrav! Pred nami je nova resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva, ki zarisuje smer in intenziteto razvoja tega področja vse do leta 2030. Gre za dokument, iz katerega izhaja, da bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba, kar bo dosegla z odličnim visokim visokim šolstvom in raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov. Ker papir prenese praktično vse, je smiselno temu dokumentu, ki je danes na naših klopeh, posvetiti nekaj več besed. Žal se resolucija sprejema v času, ko aktualna vlada že dobro leto kaže svoje apetite po obvladovanju visokošolskega prostora, ki je eno boljših in optimalno delujočih družbenih podsistemov v naši državi, zato ni nepomembno, kakšno popotnico mu dajemo z novim nacionalnim programom. Ključni strateški cilji, zapisani v resoluciji, so: dvig ravni in kakovosti visokošolske izobrazbe, povečanje odzivnost, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema, krepitev njegove mednarodne vpletenosti, povečanje intenzivnejših raziskav in inovacij ter izboljšanje prenosa znanja. To so smeli cilji, ki jih vsekakor velja slediti. Zagotovo je med pomembnejšimi usmeritvami tudi ohranjanje brezplačnega študija vsem na vseh treh stopnjah študija. A če bomo želeli resnično izboljšati svojo odličnost in kakovost v mednarodnem primerjalnem vidiku in dati več poudarka resnični internacionalizaciji, ne le takšni, ki bo zgolj zapisana na papirju, potem bomo morali preseči jezikovno zaprtost našega visokošolskega prostora. To je možno doseči tudi ob dosledni skrbi za razvoj slovenskega strokovnega jezika oziroma izrazoslovja. V prihodnjem obdobju nas najbrž čaka tudi celovitejša sprememba Zakona o visokem šolstvu, ki bo morala slediti novi resoluciji, pri čemer je treba pozornost posvetiti predvsem tistim njenim delom, ki so politični in ideološko neoporečni. Med njih zagotovo ne spadajo ideje o tem, da Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu ne bi bila več zavezana z določbam Zakona o upravnem postopku, ali ideje, ki se jih spomnimo iz PKP zakonodaje glede podaljševanja akreditacija visokošolskem zavodom, kar je na srečo Ustavno sodišče dokončne odločitve zadržala. Ali naslednji primer: prijateljsko podeljevanje koncesij zasebnim in visokošolskim zavodom ter selektivno preoblikovanje zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov v javne z namenom oblikovanja še ene javne univerze v Slovenije. To pač ni dobra popotnica za integriteto visokošolskega prostora. Nepovezani poslanci predmetni resoluciji seveda ne bomo nasprotovali. Podprli pa bomo večino vloženih amandmajev s strani opozicijskih strank. Hvala lepa. **PREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o podpoglavjih in vloženih amandmajih, ki jih bomo pravili na podlagi pregledov vloženih amandmajev z dne 16. marca 2022 in skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem podpoglavje Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju družbenega razvoja in visokošolskega sistema ter dva amandmaja poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja, tako da bom sprožil prijavo. Prosim za prijavo.

Hvala lepa. Danes imamo, bi rekla, kar neko tematsko dopoldne tako resolucijo o znanosti, zdaj resolucija o visokem šolstvu, pa bi bilo tudi prav, da se tudi tako nekako orientiramo. Ob tem seveda malce za šalo, malce zares povem, da upam, da se po 24. aprilu ta resolucija dejansko tudi udejanji in da upanje gospoda Marka Koprivca, da pride 24. april prej ko slej, bolj pripišemo kategoriji 36 sončnih dni v novembru, ki jih imamo po županovem v Ljubljani. Torej zopet se vse vrti o tem: zasebno in javno. Še enkrat naj povem, da imamo tako v osnovnem, srednjem in visokem šolstvu, primerjalno s tujino, izjemno majhen delež zasebnih institucij. Demoniziranje zasebnega, demoniziranje individualnega je za moje pojme znak diktatorskega razmišljanja, kjer lahko samo država in njeni birokrati ustvarjajo z našim denarjem tisto, kar se tej kliki – radi uporabljate to besedo, vam je znana, pa vam jo vračam – zdi pametno. Glejte, ni bistveno, ali gre za javno ustanovo ali gre za zasebno ustanovo. Kdo je ustanovitelj, to sploh ni bistveno. Bistven je program, ki ga akreditira NAKVIS, torej institucija, ki je zadolžena za to, da pove, ali je študijski program v skladu z neko strategijo, v skladu z ustavo, v skladu z zakonodajo.

In ne razumem, v resnici ne razumem, kje imate problem, da je ustanovitelj zasebnik. Ali pa poglejte, v Novem mestu, ob katerega se je tudi nekdo danes obregnil, v Novem mestu je ustanovitelj neke zasebne fakultete ‒ pazite zasebne ‒ občina. občina. In tudi to ni prav. In zdaj ta zasebna fakulteta se bo, upajmo, z odlokom, ki ga bomo obravnavali v prihodnjih tednih, spremenila v javno fakulteto – ampak tudi to vam ni prav! Javno fakulteto pa zato, da nastane v Novem mestu četrta javna univerza. Gre za to, da imate regijo, v kateri je skoncentrirano ogromno znanja, ustvarjalnosti, dela, poznana poznana podjetja, kot je Krka, kot je Revoz, kot je Trimo Trebnje, kot je Adriamobil. Vsa ta Vsa ta podjetja dejansko potrebujejo pritok znanja. In zakaj bi se to znanje ne ustvarilo tam in tudi nekako z izkušnjami iz prakse? Mislim, da ta resolucija zelo prijazno nagovarja vse, tako javne kot tiste maloštevilčne zasebne ustanove, tako tiste, ki zagovarjajo javne ustanove in zasebne ustanove. Resolucija jasno poudarja, kaj je bistveno. In bistvena je kakovost. Za to si prizadevajmo! Ali mi vemo, da obstaja, recimo, neka šanghajska lestvica, po kateri se po različnih kriterijih razvrščajo univerze na svetu? Glejte, mi niti sanjati nismo mogli doslej, da bi prišli v prvo stoterico v povprečju. V prvi deseterici se vedno najdejo ameriške univerze, pa dve angleški, Cambridge pa Oxford. Sicer pa je vedno Harvard na prvem mestu, potem sledijo Stanford, MIT pa Berkeley in tako dalje. Ampak, ali vi veste, da to povečini niso javne univerze, so kar zasebne? In zakaj naši Fulbrightovi štipendisti drvijo na te zasebne univerze v Ameriko? Tiste so pa dobre ‒ Glejte, spet in spet, bistvena je kakovost. Mene veseli, da se v tej resoluciji poudari tudi cilj, kako se ukvarjaš s študentkami koliko časa jim institucija in profesorji posvetijo za to, da jih opolnomočijo, da jih opogumijo, da jih spodbujajo, da redno študirajo, da končajo svoj študij in da dosežejo čim boljše rezultate.

vendarle odpira pot tudi nam, tudi Sloveniji v vrhove Evropske unije in vrhove na svetu. Mi smo po bruto domačem proizvodu neverjetno uspešni v Evropi, Evropi, to je 8 odstotkov, smo peta najbolj varna država na svetu, smo drugi po tem, kako smo uspešno obvladali krizo – tudi izobraževanje je pri tem pomagalo. Tudi, pa recite, kar hočete! In zakaj ne bi segli še višje? Zakaj se ne bi med tisto deseterico pojavila tudi ena izmed naših univerz, pa naj bo to ljubljanska, naj bo to primorska, mariborska ali pa bodoča novomeška ali pa kakšna zasebna fakulteta? Pri tem je treba poudariti, da iz tega povprečja štrlijo tudi naše fakultete, ki so zelo dobre.

javno. Jaz še nisem videla nobenega bogatuna, ki bi obogatel z neko zasebno šolo ali pa fakulteto. To pač ni profitabilno. To je nekaj, kar počnete iz radovednosti, želje, ustvarjalnosti, na nekoliko drugačen način. Mislim, da je to resolucijo treba podpreti, se poenotiti, tako kot smo se znali že poenotiti v preteklosti, tudi v tem, da se prebijemo med zvezde, pa čeprav med

Dejstvo je, da v zadnjih dveh letih, če karkoli podpisuje akcije aktualne vlade, je to vsesplošna privatizacija. In kot sem že uvodoma v stališču poslanske skupine definiral: zasebni, včasih osebni, v vsakem primeru pa partikularni interesi posameznikov in družb blizu vlade nad javnim interesom. In to se zdaj s tole resolucijo, mislim, zelo lepo črno na belem kaže predvsem v točkah, ki sem jih tudi že uvodoma izpostavil. Je pa zanimiv Je pa zanimiv vpogled, kako se to v praksi izvaja. Seveda ni prišla Vlada v Državni zbor in rekla: »Ej, mi imamo ful dobro idejo, dajmo privatizirati visoko šolstvo.« Seveda Vlada ni tega naredila, ker vedo, da če bi vsaj približno nakazali ta narativ, bi bil takoj ogenj v strehi. Ampak prišli so s predlogom, ki pravi: »Ej, dajmo mi malo več sredstev ali pa lepši mehanizem za pridobivanje sredstev nameniti tistim tistim visokošolskim zavodom, ki spodbujajo, temu pravijo, aplikativnost oziroma bolj uporabne znanosti, uporabna znanja, namesto onih na oni strani, ki služijo samo znanosti, raziskovanju in znanstvenoraziskovalni dejavnosti.« Če to prevedem v preprost jezik: dajmo več sredstev tistim, ki razvijajo dejavnosti, ki funkcionirajo na trgu. Kaj pa je to drugega kot postavljanje trga nad javni interes? Kaj pa je to drugega kot postavljanje deležnikov na trgu, torej kapitala, nad javni interes? Saj stvari se da lepo zapakirati v kakšno latovščino, ki gre mimo javnosti, ampak tale je precej prozorna, kolegice in kolegi. Zdaj tako. Moram priznati eno svojo šibkost tukaj: nisem domač na področju izobraževanja, tudi nisem član delovnega telesa, pristojnega delovnega telesa v Državnem zboru, ampak mi je pa jasna ena stvar; kjerkoli, na kateremkoli področju smo v zadnjih tridesetih letih prišli do točke, ko se je ali to področje, ali državna podjetja, ali karkoli privatiziralo, je to pripeljalo v kolaps. kolaps. Spomnim se kot otrok svojega otroštva v Trbovljah, kjer sem živel v nekem času, kjer je funkcioniralo ogromno nekih državnih javnih podjetij, s časom po osamosvojitvi in privatizacijo ‒ kaj se je zgodilo? Totalen kolaps! Kolaps, iz katerega se, roko na srce, po tridesetih letih regija še danes ni čisto pobrala. razlog je bila brezsramna privatizacija, prodaja javnega, zato da se je zadovoljilo interesu zasebnega, nekega kapitala, nekega človeka, ki je imel nekaj pod palcem, prišel tja, je rekel, da mu je vseeno za teh 500 delavk tukaj, bo tole prodal, malo počakal na stečaj ali pa ne, bo videl, kaj se bo splačalo. 500 odpuščenih ljudi – ja, kaj pa moremo, pač, prosti trg. Naj se znajdejo na prostem trgu! Ali pa lep primer, zelo aktualen primer ‒ spoštovani podpredsednik, vidim, da poslušate –, zelo plastičen primer tega, kako škodljiva je privatizacija, ki se jo s takšnimi dokumenti zdaj spušča v visoko šolstvo, so domovi starejših. S tem smo se v tem mandatu na dolgo in široko ukvarjali. Ne govorim iz neke politično-ideološke matrice, govorim na podlagi dognanj Računskega sodišča, ki ni šel idejno-politično v to stvar, v revizijo poslovanja domov starejših. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da so tisti domovi starejših, ki delujejo, ki so sicer vključeni v javno mrežo, ampak so de facto zasebna podjetja, ki primarno niso tam zato, da naslavljajo javni interes skrbi in nege starejših, ampak kot podjetja delujejo, da ustvarjajo dobiček, da so težje dostopna in da so dražja. Da so ljudje, da so varovanke in varovanci, stanovalke in stanovalci teh domov na slabšem. Na slabšem! Da za iste storitve plačujejo več. Za iste storitve, ki jih dobijo v tudi javno javnem zavodu, plačujejo več. Zakaj? Zato, ker se kot podjetje, upravnik tega doma ukvarja oziroma deluje, kot se na trgu deluje ‒ skozi oči konkurence. Ta logika konkurenčnega razmišljanja je že … Na bruhanje mi gre, če pomislim, da jo je država in da smo jo kot družba dovolili vpeljati v področje skrbi za najšibkejšo skupino, ki starejši so. In zdaj gledamo, kako se ta logika počasi plazi, tudi v tem primeru, na področje visokega šolstva. In ne gre ‒ tukaj odgovarjam, kolegica Škrinjar, vam – za demoniziranje zasebnega. Ne! Gre za enostavno pragmatično odmerjeno ugotovitev: kjer je bil dom starejših privatiziran, so ljudje na slabšem; kjer se je tovarna privatizirala, so bili ljudje na slabšem.

Na drugi strani javno zobozdravstvo, do katerega lahko prideš čez pol leta. In ljudje so na slabšem. Neposreden rezultat privatizacije. Tako ne gre za demonizacijo, gre res, kot rečeno, za neko pragmatično odmerjeno ugotovitev. Na primeru domov starejših je Računsko sodišče ugotovilo, da gre za dražjo za dražjo oskrbo, da smo lahko na tem polju bližje nekim mahinacijam, da so ljudje plačevali znotraj položnice za svojo oskrbo investicije podjetja in tako naprej Zdaj imamo pa ta primer plazenja principa privatizacije, obnašanja na trgu na področju visokega šolstva. Kolegica Škrinjar, sem vesel, da ste odprli primer Amerike. Mi vemo, da visoko šolstvo tam je en tak, če sem sarkastičen, primer dobre prakse privatizacije. seveda, ljudje se radi pohvalijo s titulami s te in one univerze, nekaj ste jih našteli. Ampak podatki, ki ki so pa malo bolj črni in ki pa se zopet tičejo študentk in študentov z ameriških fakultet oziroma univerz, so pa, kako njihov študij vpliva na njihov osebni in družinski proračun – in posledično na njihovo socialno varnost. Jaz sem zdaj na hitro izbrskal podatek, da če je študent, če je študent, če si lahko sploh privošči kakovostno izobrazbo v tem privatiziranem visokošolskem zemljevidu Združenih držav Amerike, za to plačuje, tako čez palec, tam enih 400 evrov na mesec. Je to prihodnost visokega šolstva v Sloveniji, ki si ga želimo? In ima na koncu ob diplomi, temu se reče student debt, na grbi za plačati dobrih 30 tisočakov. Pa to so ta poceni

težje je študentom odplačati in bolj se ta dolg vleče in vleče v njihovo aktivno življenje. Zdaj pa prevedimo mi to, prosim, kolegice in kolegi, v trenutno situacijo v Sloveniji. Kjer študentje niti do stanovanja ne morejo priti, če slučajno nimajo ravno staršev, ki imajo eno podstrešje v domači hiši preveč; če si ne morejo niti privoščiti za eno normalno najemnino v katerem od slovenskih univerzitetnih mest; če se borijo s študentskim delom, če pridejo do njega, če so bili celo epidemijo zaprti nekje … No, prevedimo to na slovenski zemljevid. Dajmo temu reči demonizacija zasebnega. Pa, to je norost.

v prostem prevodu. In se je sprehodil tudi do Slovenije, kjer je občudoval sistem močnega, dostopnega javnega visokega šolstva. Sprehajal se je med fakultetami za Bežigradom in študente spraševal: »Ej, koliko pa ti plačuješ za faks?« In so ga vsi debelo gledali: »Kaj misliš, plačujem? Zakaj pa plačujem?«. In potem je našel ameriške študente, ki so šli iz Amerike študirati v Slovenijo, v Ljubljano, ker so tukaj prišli do kakovostnega študija tudi v njihovem jeziku zastonj. Ker je javno dostopno. Ker slovenski izobraževalni sistem ni padel na finto privatizacije. In filmar se je odločil, da bi mogoče Američani Slovenijo okupirali naslednjo, ker imamo močno mrežo vzpostavljeno in ker se tukaj izplača študirati in uživati v mladosti. V izogib tega, kolegice in kolegi, smo v Poslanski skupini Levica predlagali pričujoči amandma, ki enostavno premika oziroma odmika smer od splošne privatizacije k splošni obrambi javnega visokega šolstva. Ker če se to zgodi, govorimo predvsem o nekem razvojnem zdrsu visokega šolstva, na kar je pa tudi opozoril Visokošolski sindikat Slovenije. In kar v bistvu z amandmajem počnemo, je, da prevajamo njihov klic, prevajamo njihovo skrb od te privatizacijske norosti k bolj enostavno logičnem, zdravorazumskem ohranjanju javnega visokošolskega in sicer izobraževalnega sistema. Hvala lepa. lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Besedo ima predstavnica Vlade. Ministrica, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, poslanci, kolega minister Janez! Poslušam sedaj to razpravo, pa bi želela mogoče samo še par dodatnih obrazložitev pojasniti v zvezi z obravnavo nove desetletne resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva v naši državi. Najprej mi dovolite, da se zahvalim za res široko konstruktivno razpravo in pa tudi sodelovanje pri pripravi tega dokumenta, ki kljub temu da se sedaj finalno obravnava v Državnem zboru in se je pred tem obravnaval tudi na Vladi, je v prvi vrsti pravzaprav strokovno-razvojni dokument. Tudi po sami formalni proceduri se je na takšen način pripravljal, pisal in se je potem v luči tega, kar smo že slišali, skrbi za javni interes in za najbolj kvalitetno, kakovostno možno znanje in tudi pogoje za delo visokošolskih delavcev, ta dokument potem tudi na tej politični ravni in z vidika te politične odgovornosti dopolnjeval. Tudi hvala za vsa ta dopolnila, za katera verjamem, da so obogatila to končno verzijo dokumenta, o kateri boste tudi dokončno glasovali. Vendar pa želim kljub vsemu v širšem smislu dati eno temeljno pojasnilo, zato da bomo dobro razumeli, o čem govorimo. Javno-zasebno. Poglejte, ni samo javno-zasebno. V resnici moramo govoriti o državno-javno-zasebno. V naši državi imamo tri univerze, ki so dejansko z vidika financiranja, z vidika ustanoviteljstva in z vidika tudi načina upravljanja državne univerze. Javne univerze so pa tudi zasebne univerze, ki jim je država podelila koncesijo in s tem predala financiranje. Zasebne univerze so pa tiste, ki so povsem zasebno-zasebne. In ko greste to potem gledat v mednarodni prostor, boste videli, da je koncepta tako imenovanih državnih univerz kot tistih prevladujočih na svetu zelo zelo malo in da je največ v resnici javnih univerz. In ko ste izpostavljali zasebne univerze v ZDA, poglejte, na kakšen način in kakšen delež financiranja teh tako imenovanih zasebnih univerz v resnici omogoča tudi njihov državni proračun, in boste presenečeni. V tej luči želim samo pojasnilo, veste, da ne bomo zavedeni, o čem govorimo. Je pa nesporno, da je in mora ostati javni interes in pa temeljna odgovornost vsake države ta, da ponudi najbolj možno kakovostno, kvalitetno znanje in pogoje za delo tako zaposlenih kot seveda tudi študentov. Kaj je tisto razvojno vodilo tako na globalni ravni kot tudi na ravni Evropske unije v tem pogledu? Zagotavljati priložnosti, ki bodo omogočale čim več medsebojnega povezovanja tako trga, potreb delovne sile na eni strani, kot seveda te bazične znanosti in pa njenega razvoja na drugi strani. Povezovanja, ki bo pomenilo povezovanje v širšem, v mednarodnem, v globalnem kontekstu. Zato je bil tudi ta naš začetni poziv ob izjemni skrbi za slovenski jezik kljub vsemu usmerjen tudi v tem smislu internacionalizacije in odpiranja slovenskega prostora zaradi konkurenčnosti tudi k predvsem angleškemu jeziku. Potem tretji element povezovanja, sodelovanja oziroma tega, kar se v evropskem prostoru pogosto imenuje sinergija, je tesnejše sodelovanje med visokošolskim delom izobraževanje in med drugimi nižjimi vertikalami izobraževanja. Zelo pomembno je, da se že na nižjih nivojih ve in pozna, kakšne so tiste preference tako tistih, ki se učijo, kot širše družbe za to, kakšna znanja potrebujemo in sodelovanja predvsem z raziskovalnim delom. In v to zgodbo je usmerjeno pravzaprav razvojno delovanje na tem polju. Vesela sem, da smo našli tako pri obravnavi že prejšnjega razvojnega dokumenta za nadaljnje desetletje, to je raziskovalno-inovacijskega, kot tudi te sinergije na drugačen način: da odpiramo prostor v tem smislu tesnejšega sodelovanja iskanja možnih različnih oblik različnih vrst sodelovanja. Vsaka univerza se bo potem že sama odločila, na kakšen način, v katero smer bo šla, mora pa imeti odprte priložnosti in vse pod enakimi pogoji. V tej luči potem tudi usmeritev k temu, da postajajo na ta način univerze in njeni zaposleni in seveda njeni študenti konkurenčni. Najlažje je reči, da tole ponujamo, in smo že kar samozadostni. Zato smo v nekaterih primerih na teh mednarodnih konkurenčnih lestvicah, kjer smo.

zadnjo tipologizacijo kakovosti na posameznih ravneh izobraževanja po svetu, Education and Glance, boste videli, da je ta Education index pri nas izjemno visok. Na 12 mestu smo po vzgojno-izobraževalnem procesu v predšolskem izobraževalnem prostoru. Ker tam ne samo da vzgajamo, ampak tudi že izobražujemo in smo med 160 državami na svetu na 12. mestu, okoli 20 mesta smo glede na osnovno izobraževanje, potem začnemo pa dramatično padati. S tega vidika smo na najslabšem delu prav pri visokošolskem in argumenti, ki se tam iščejo kot pojasnjevalni argumenti, so povezani prav s sistemom, kakršnega imamo. Imeli smo zelo centraliziran, sedaj ga na nek način poslušamo geografsko decentralizirati in pa tudi odpirati k takšnemu, sodobnemu, konkurenčnemu sodelovanju in prostoru, zato da bomo na koncu dobili najbolj kvalitetne, najbolj vrhunske kadre in s tem tudi omogočili prav takšen razvoj tistim, ki predavajo, ki izobražujejo. Ker to je pravzaprav prvi kapital, ki ga ima lahko ena takšna družba takšne države, geografsko majhne, kot je naša. In tukaj je zgodba in to moramo početi in počnemo pod jasnimi pogoji, jasnimi kriteriji, ki za vse veljajo na enak način, ki so kadarkoli z vsemi dejstvi, z vsemi podatki, z vsemi referencami, dosežki, ker to je za ta prostor tudi izjemno pomembno, preverljivi, dokazljivi in šele na podlagi tega tudi dosegljivi. To so dejstva, to je transparentnost, to je sistem, ki je lahko razvojno usmerjen in ki je točno takšen, kakršnega tudi temelji tega vsebinskega dokumenta zagotavljajo. Tudi razlog, zakaj. Kot rečeno, že na ravni same obravnave na odboru smo potrdili tiste amandmaje, ki so še bogatili takšno usmeritev in tudi razlog, zakaj te amandmaje, ki so danes še v obravnavi, tudi ne bomo oziroma ne vidimo potrebe, da jih podpiramo, ker preveč protekcionirajo spet en režim, en sistem tako imenovanega državnega visokošolskega izobraževanja. Hvala lepa.